službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 126 narodnih poslanika.Podsećam vas da je članom 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine predviđeno da kvorum za rad Narodne skupštine postoji prilikom usvajanja zapisnika i utvrđivanja dnevnog reda, ako je na sednici prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za

glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 127 narodnih poslanika, odnosno da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.S obzirom da je danas utorak, na osnovu člana 287. Poslovnika Narodne skupštine narodni poslanici imaju pravo da traže objašnjenja ili obaveštenja, pa pitam da li neko od predsednika, odnosno ovlašćenih predstavnika poslaničkih grupa želi da zatraži obaveštenje ili objašnjenje, u skladu sa članom 287. Poslovnika Narodne skupštine.Reč

iz usta predsednika države Tomislava Nikolića čujemo da Srbi treba da izađu na lokalne izbore na Kosovo, da bi dobili legalitet i legitimitet kod međunarodnih institucija.To je dakako čudna izjava, budući da je izlaskom Srba na ove izbore krši i ruši legalitet i legitimitet države Srbije, njenog Ustava, njenog unutrašnjeg uređenja, a krši se i Rezolucija 1244, kao garant međunarodnog položaja Srbije.Upravo Srbije.Upravo hoću da postavim pitanje u vezi sa tokom priprema za ove izbore i stanjem legalnosti, u vezi sa ovim pripremama. Mi smo poslednjih dana svedoci rasprave između Beograda i Prištine u vezi sa novim biračkim spiskom, koji Centralna izborna komisija pravi sa imenima ljudi koji su se navodno prijavili na novi birački spisak, tj. prijavili se za izbore na Kosovu i Metohiji, a reč je o interno raseljenim licima, tj. izbeglicama koji navodno imaju pravo da učestvuju na ovim izborima. Problem je, što Centralna izborna komisija Kosova ne prihvata, dakle, sva imena koja su se navodno prijavila oko 40.000, već samo nekih šest osnovno pitanje jeste koji je merodavan birački spisak u ovoj stvari? Da li neki imaginarni i novonastali kosovski ili je reč o biračkom spisku Srbije? Srbija ima biračke spiskove, na kojima su imena interno raseljenih lica. Oni su dakle bili dužni da se prijave na druge biračke spiskove, na one koje pravi Centralna izborna komisija. Poznato je da su ispunjavali nekakav drugi formular na kome je uredno stajalo republika Kosovo i na kome je uredno stajao znak Kosova lažne države.Dakle, države.Dakle, osnovno pitanje jeste - koji je pravni osnov za prijavljivanje Srba koji žive u Srbiji, a izvorno su nastanjeni na Kosovu i Metohiji, na ove biračke spiskove? Dakle, pitanje je vrlo jednostavno, javnosti se to jednom mora objasniti, jer ako je u pitanju potvrda legaliteta, onda se pitamo da li tim legalitetom Kosovo treba da izađe iz Srbije, ili treba da ostane u Srbiji.Preko ovog pitanja o biračkom spisku i o pravnoj osnovi svih ovih radnji, građani će najzad da se obaveste o čemu se zapravo radi, i ako je njima potpuno jasno o čemu je ovde reč, ali hajde da vidimo i na ovom primeru koliki je legalitet ovih akata, koje vlasti Srbije danas povlače. Hvala.Gospodine predsedniče, želim da vas upozorim da ste ponovo za vreme svoga predsednikovanja, četvrti put uskratili narodnim poslanicima i meni, priliku da na osnovu člana 205. poslednjeg četvrtka postavimo pitanja Vladi i ministrima. Pitanja ta postavljam ne zbog sebe već zbog građana koji žele odgovor, stav, mišljenje Vlade o tome. Predlažem da ovo nadoknadite tokom

u toku ove sednice stavi na dnevni red i pitanje – zašto je Vlada Srbije kapitulirala pred huliganima u subotu 28. septembra zabranivši održavanje „ Paradu ponosa“? To je izazvalo takvu blamažu, to povlačenje pred nasiljem, pred ulicom, da je to neverovatno. Izazvalo je i nanelo veliku štetu i Vladi i njenom ugledu, a i samoj Srbiji i građanima. Hvala.

bili su nedavno na sastanku u Ministarstvu finansija povodom izmene Zakona o restituciji. Na naš predlog, posle konstruktivnih razgovora i volje pomoćnika ministra, i posle argumenata koje smo izneli, mislim da su se stekli uslovi da intenzivnije radimo na predlogu izmena zakona.Mi smo nekoliko puta postavljali ovo pitanje za vreme vršenja vlasti aktuelne Vlade, ali je i to naš politički program za koji se zalažemo od samog osnivanja. Još 1992. godine SPO je predložio parlamentu Srbije da usvoji Zakon o vraćanju imovine manastirima i crkvama na Kosovu i Metohiji. To je bila preteča zakona, predloga opšteg Zakona o restituciji. Tada je Skupština Srbije usvojila taj predlog zakona ali je tadašnji predsednik Srbije koristeći pravo suspenzivnog veta vratio parlamentu na ponovno usvajanje taj zakon, međutim on više nikada nije došao na dnevni red.Zbog čega sve to pričam? Zato što smo se u prethodnom periodu za vreme vršenja vlasti posle 5. oktobra 2000. godine na ovamo demokratskih snaga koji nisu hteli da revidiraju one pogažene vrednosti ispravljanja istorijskih nepravdi takođe zalagali za donošenje Zakona o restituciji. Vladan Batić je u nekoliko navrata od 2009. godine do 2011. godine podnosio svoj predlog zakona, a SPO je insistirao na naturalnoj restituciji, supstituciji. Međutim, prošla Vlada ne bi donela Zakon o restituciji, verovatno da to nije bio

onemogućili donošenje zakona o rehabilitaciji čiji su delovi sadržani u Zakonu o restituciji iz razloga što nisu po tom predlogu zakona mogli biti rehabilitovani pripadnici

naturalni oblik i supstitucija.Mislim da su se stekli uslovi da još intenzivnije radimo na donošenju jednog takvog predloga izmena i dopuna zakona, pa molim Ministarstvo finansija, resornog ministra

ovaj predlog zakona uvrstio na nekim budućim sednicama na dnevni red.Pitam i ministra pravde, da li postoji mogućnost, pošto je ovo pitanje iz oblasti prava, da se i on

Poštovani predsedniče, potpredsednici, kolege poslanici, postavljam pitanje ministru poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, profesoru dr Draganu Glamočiću, moje pitanje se odnosi na subvenciju, u stvari podsticaju poljoprivredi.Pitam ministra – zašto se nekim poljoprivrednicima isplaćena podsticajna sredstva za podršku u ruralnom razvoju kroz investicije za proizvodnju i plasman voća, grožđa, povrća, pečuraka i cveća za 2012. godinu, a nekima nisu?Radi se o tome da je ministarstvo donelo uredbu po kojima poljoprivrednici ako kupe nešto od mehanizacije sredstava za navodnjavanje dobiju povrat sredstava. Koji su bili kriterijumi da neki poljoprivrednici dobiju povratna sredstva? Zna se dobro da su neki dobili, a neki u nekim kontaktima sa Upravom za agrarna plaćanja u Šapcu uporno dobijaju odgovore, mada je već prošlo godinu dana od kako nisu isplaćeni, da više nema sredstava za povraćaj sredstava koja su uložili u poljoprivrednu proizvodnju.Pitam ministra – koji su to bili kriterijumi? Zašto je selektivno određeno da neki mogu da dobiju ta povratna sredstva, a neki ne? Zašto ako je bilo sredstava nisu svi dobili, zašto ta ta sredstva koja su bila namenjena za podsticaje nisu stigla do svih poljoprivrednika i zašto se to selektivno odredilo ko će dobiti sredstva, a ko neće?Takođe, pitam ministra, bilo je razgovora kada smo radili rebalans budžeta da je budžet za poljoprivredu umanjen, ali da se neće, da poljoprivrednici time neće stradati, a posebno da neće stradati subvencije sve ono što oni ulažu u svoju poljoprivrednu proizvodnju.Molim proizvodnju.Molim ministra Glamočića da mi kaže koliko je poljoprivrednika do sada dobilo povrat sredstava, koja su to sredstva i da li će i kada biti isplaćena zaostala sredstva po toj uredbi koju sam malopre navela, a odnosi se na nabavku opreme, mehanizacije i zaštitu od bolesti, navodnjavanje, itd? Hoću još samo da naglasim da su poljoprivrednici predali svu obimnu dokumentaciju do 31. jula 2012. godine. ima narodni poslanik Bojan Đurić. a u odnosu na, rekao bih, dva zaista ključna problema koja u ovom trenutku opterećuju čitavu zemlju i naše građane, mislim da je važno da o tome govorimo na početku ovog našeg redovnog jesenjeg zasedanja.Prvo je, naravno, pitanje novca, ekonomske i socijalne situacije, drugo je pitanje bezbednosti u našoj zemlji i mislim da su protekle nedelje, posebno protekli dani, pokazali da je situacija i u jednoj i u drugoj oblasti zapravo katastrofalna.Dakle, prvo pitanje za predsednika Vlade i Vladu Republike Srbije je da li će uskoro predložiti, odnosno, da li će uopšte biti rebalansa budžeta za 2013. godinu i kako je moguće da je Vlada, a onda i vladajuća većina koja je u ovom parlamentu početkom jula glasala za Predlog zakona o izmenama zakona, odnosno rebalansu budžeta, prvom rebalansu za 2013. godinu, uspela da napravi toliko pogrešnu procenu, da će deficit do kraja godine, gotovo izvesno, biti za oko 300 miliona evra veći nego što ste vi i vaša Vlada, pre samo dva i po meseca procenili, rebalansom, prvim rebalansom budžeta za 2013. godinu?Zašto tvrdim da će deficit biti makar 300 miliona evra veći nego što je to predviđeno rebalansom? Zbog toga što je, recimo, deficit samo u avgustu mesecu bio zapanjujućih 260 miliona evra. evra. Verujem da će jedno od opravdanja Vlade biti da je s jedne strane avgust specifičan mesec, a sa druge strane da su neradni dani, odnosno vikendi padali tako da neki prihodi nisu iskazani u avgustu, nego će biti iskazani u septembru, ali svejedno, i dalje ostaje činjenica da su prihodi mnogo manji, da su rashodi nešto veći i da Srbija nema nikakve šanse da do kraja godine svede deficit na oko 178 milijardi dinara, koliko je predviđeno rebalansom budžeta.Druga grupa pitanja odnosi se na to, ako u ovoj zemlji donosi zapravo ključne ekonomske odluke i da li Vlada planira da uštedama i reformama koje najavljuje razgovara sa ovim parlamentom i javnošću ili će i dalje, kao i neke vlade pre nje, MMF i Međunarodnu zajednicu koristiti kao strašilo u tom poslu?Dakle, mi danima u javnosti slušamo, očigledno organizovane pokušaje da se pitanje nekih reformi, recimo, reforme penzionog fonda, reforme čitavog budžeta, delimično i poreskih reformi i privrednih reformi, prebaci na MMF, kako bi postojeća Vlada, a predsednik Vlade kao vajni levičar i socijalista u njoj, u tome prednjači, potpuno oslobodila svake odgovornosti. Hoćemo li u ovom parlamentu da razgovaramo o tome kolika treba da bude starosna granica za odlazak u penziju ili ćemo o tome razgovarati sa naslovnih strana novina?Da li će, manje-više, tehnička misija MMF ovde predlagati reformske mere ili ćemo o tome razgovarati prvo mi koji predstavljamo sve one ljude koje će te mere pogoditi? Reforma radnog zakonodavstva i reforma penzionog fonda pogađa apsolutno svakog u ovoj zemlji, milion i 700 hiljada zaposlenih, milion i 700 hiljada penzionera i gotovo milion nezaposlenih u ovoj zemlji. Dakle, nije to pitanje budžaka međupartijskih pregovora u vladajućoj koaliciji, to je pitanje za svakog građanina ove zemlje. Hoće li se zaokruživati na kraju granica za penziju na 100 godina starosti, a da se istovremeno ne pomakne ni jedna druga reforma koja je neophodna? Dakle, to je druga grupa pitanja, zašto je deficit toliko veliki, da li će biti rebalansa i kako će se u to uklopiti najavljene mere, odnosno najavljene reforme od kojih do sada nismo čuli gotovo ništa?Na samom kraju, poslednje pitanje za predsednika Vlade, koji je istovremeno i ministar unutrašnjih poslova, kako je moguće i šta preduzima da bi se to ispravilo, da se u našem društvu desila potpuna eksplozija nasilja poslednjih nedelja? Sramotno otkazivanje „Prajda“, mimo svih ustavnih garancija ljudskih prava i sloboda, okupljanje je samo poslednji događaj. Nedeljama pre toga eksplozija nasilja na našim ulicama postoji, u našim školama, među najmlađom decom u našim je tražila sednicu resornog odbora, ništa se nije desilo, predsednik Vlade dodatno huška javnost. Moje poslednje pitanje je kada će sa tim prestati i zbog čega to radi? **Nebojša Stefanović** Uvaženi predsedniče, dame i gospodo narodni poslanici, moje pitanje se tiče prvog potpredsednika Vlade, predsednika Vlade i ministra finansija, tiče se činjenice da se Republika Srbija, pre svega odlukama predsednika Vlade i prvog potpredsednika Vlade, kao omađijana zadužuje poslednjih dana i da je javni dug Republike Srbije sada 21,5 milijardi evra.Javni dug, kada je ova vlada preuzela upravljanje ovom zemljom, bio je 15,5 milijardi evra, što je, dakle, za pet milijardi više duga, čak računajući i onaj deo koji je kao vraćen stari dug. Dakle, pet milijardi evra novog duga je dužna Republika Srbija, odnosno svaki građanin Republike Srbije ima novu obavezu koju će morati vraćati oni ali, bogami, i njihova deca.Možda to ne bi bilo dramatično da u ovih samo šest meseci ove godine ulaganja u infrastrukturu, odnosno investicije ukupne vlade nisu bile svega 294 miliona evra, 15% od planiranih. Pa, gde je ona razlika od pet milijardi evra? Gde su otišle te silne milijarde? Dakle, u investicije, po svemu sudeći, nisu. Otišle su u skupu državu, u novo stranačko zapošljavanje; 10.000 novozaposlenih stranačkih kadrova.Pitam predsednika Vlade i prvog potpredsednika Vlade, naravno i i ministra za finansije šta će učiniti da se zaduženje pre svega smanji, odnosno da se prestane sa ovakvim zaduživanjem i uvođenjem zemlje, mogli bismo slobodno reći, u izvesno dužničko ropstvo? Ne odu ni u bilo koju zemlju ni predsednik, ni prvi potpredsednik Vlade a da se ne vrate sa novim dugovima. Čak telefonski poziv je dovoljan za 100 miliona evra novog duga od Emirata, milijardu evra za avione ili šta već iz Rusije, novi dugovi uzeti od Kine. Sad nam je dobar i MMF, koji smo oterali pre godinu i pô dana. Sad ćemo se i kod njih zadužiti. Daj šta daš samo da bi preživela ova nesposobna vlada.Zato pitam Vladu kada će pred građane izaći sa jasnim jasnim stavom koliko se zadužila, gde su otišle pare i kada će prestati ovo zaduživanje i uvođenje zemlje i naših budućih generacija u ozbiljan problem? Da ne pominjem primere zemalja iz okruženja koje sada grcaju i praktično gube svoj suverenitet zbog toga što nemaju sredstava da vraćaju dugove. Dakle, vrlo ozbiljno pitanje za Vladu. Molimo odgovor na konkretna pitanja, a ne priče o svemu i svačemu kada pitamo vrlo konkretna pitanja.S druge strane, bila bi nam želja da dobijemo informaciju od Vlade šta je sa nekim ugovorima koji su navodno potpisani, a koje mi ne možemo videti? Tiče se ugovora sa Emiratima, tiče se prodaje zemlje u Vojvodini i ostalim delovima Srbije po ugovoru koji mi ne možemo videti, iako je bilo obećanje u Narodnoj skupštini da će to biti sve vrlo transparentno. Nema ugovora ni za taj posao, a nema ugovora ni za mnoge druge poslove koji se najavljuju i koji su gotovo izvesni. Niti je Narodna skupština Srbije, niti su građani upoznati i o transparentnosti toj ni reči.Dakle, drugo pitanje – da li ćemo dobiti i kada na uvid ugovor sa Emiratima, da znamo šta je dogovoreno sa Etihadom, sa privatnom kompanijom, šta je obaveza države, šta prodaje, šta daje u zakup, pod kojim uslovima, kakve će koristi i da li će uopšte koristi od toga imati srpski paori ili će u stvari zemlja otići na doboš po vrlo niskoj ceni i mimo toga da su tu zemlju mogli da kupe pod istim uslovima i domaći poljoprivrednici?Dakle, želimo odgovor i na ovo drugo pitanje. Želimo javnosti i Skupštini da se dostave dokumenti koji se potpisuju, za koje čak ne znamo ni kako izgledaju. Hvala. Poštovani predsedniče Skupštine, uvaženi potpredsednici, kolege poslanici i poslanice, poštovani građani i građanke Srbije, danas je 1. oktobar, koji se obeležava kao Međunarodni dan starih.Ovaj dan obeležava se i u Srbiji. ispred poslaničke grupe SNS želim da svim građanima i građankama trećeg životnog doba čestitam ovaj dan.Naravno, imam i pitanje upućeno Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike i Ministarstvu zdravlja, a koje glasi: kada će ova dva ministarstva imati integrisanu politiku u odnosu na populaciju starih, a koja se odnosi, pre svega, na otvaranje gerijatrijskih odeljenja i odeljenja za palijativnu negu i lečenje starijih?Osnov za postavljanje mog pitanja su podaci Republičkog zavoda za statistiku

starijih od 65 godina ima ukupno 1.250.316 lica, što je 17,40% od ukupnog stanovništva Srbija.Naravno, Srbija kao zemlja po prosečnoj starosti koja iznosi 42 godine, spadamo u pet zemalja u Evropi koje spadaju u kategoriju duboke demografske starosti i to zajedno sa Italijom, sa Bugarskom, sa Švedskom i Nemačkom.Osnov Nemačkom.Osnov za postavljanje mog pitanja, sem statističkih pokazatelja, je i član 60. Zakona o socijalnoj zaštiti iz 2011. godine, koji govori o osnivanju socijalno-zdravstvenih ustanova.Sem ovog pitanja koje se odnosi na populaciju starijih, imam i pitanje koje se odnosi na Grad Beograd, a to je kada će građani i građanke Srbije transparentno i javno dobiti odgovor na pitanje koliko je stvarno zaduženje Grada Beograda ako se zna da je 31. decembra 2010. godine to zaduženje iznosilo 470 miliona evra ako je šest meseci nakon toga to zaduženje iznosilo 585 miliona evra?Svi građani i građanke Srbije, a i mi kao njihovi predstavnici imamo pravo da znamo koliki su stvarni dugovi i koliko još generacija u ovoj zemlji treba da radi da bi te dugove otplatilo? Hvala. Hvala.Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Maja Gojković, Borislav Pelević, Bojan Kostreš, Nataša Vučković, Vesna Marjanović i Balša Božović.Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da sam, pored predstavnika predlagača mr Velimira Ilića, ministra građevinarstva i urbanizma, pozvao da sednici prisustvuje i Aleksandra Damjanović, pomoćnik ministra građevinarstva i urbanizma.Prelazimo

i mandatno-imunitetska pitanja najkasnije 24,00 časa pre početka sednice Narodne skupštine na kojoj se zapisnik usvaja.O primedbama na zapisnik Narodna skupština odlučuje bez vas da je proverom u Službi za poslove Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrđeno da tom odboru niko od narodnih poslanika nije dostavio u pisanom obliku primedbe na navedene zapisnike.Prelazimo zapisnike.Prelazimo na odlučivanje o zapisnicima.Stavljam na glasanje Zapisnik Četvrte sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, održane 22, 24, 27, 28. i 29. maja 2013. godine.Molim

2013. godine.Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, održane 11, 12, 13, 18, 19, 20. i 25. juna 2013. godine.Molim

godine.Stavljam na glasanje Zapisnik sednice Šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, održane 21. juna 2013. godine.Molim

godine.Stavljam na glasanje Zapisnik Četvrte posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, održane 11. jula 2013. godine.Molim

godine.Stavljam na glasanje Zapisnik Šeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, održane 30. i 31. avgusta i 2. septembra 2013. godine.Molim

prisutna 172 narodna poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština usvojila Zapisnik Šeste posebne sednice Narodne skupštine Republike Srbije u 2013. godini, održane 30. i 31. avgusta i 2. septembra 2013. godine.U sazivu ove sednice koji vam je dostavljen sadržan je predlog dnevnog reda sednice.Pre utvrđivanja dnevnog reda sednice saglasno članu 92. stav 2. i članu 93. Poslovnika Narodne skupštine, potrebno je da Narodna skupština odluči o predlozima za stavljanje na dnevni red akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave.Narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Dragan Andrić i Karolj Čizik predložili su da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o odgovornosti za kršenje ljudskih prava, koji su podneli Narodnoj skupštini 24. maja 2013. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o pomorskoj plovidbi, koji je podnela Narodnoj skupštini 11. juna 2013. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

savet sudstva predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izboru predsednika Apelacionog suda u Beogradu, koji je podneo Narodnoj skupštini 18. jula 2013. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

savet sudstva predložio je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izboru predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu, koji je podneo Narodnoj skupštini 18. jula 2013. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

181 narodnog poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Vlada je predložila da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o legalizaciji objekata, koji je podnela Narodnoj skupštini 1. avgusta 2013. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

predlog.Poslanička grupa Socijalističke partije Srbije predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela Narodnoj skupštini 30. avgusta 2013. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

prisutnog 181 narodnog poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Grupa od 43 narodna poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka predložila je da se po hitnom postupku stavi na dnevni red Predlog zakona o glavnom gradu, koji je podnela Narodnoj skupštini 20. septembra 2013. godine sa ispravkom teksta Predloga zakona i ispravkom teksta obrazloženja od 27. septembra 2013. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

parlamentarnim institucijama, koji je podneo Narodnoj skupštini 28. avgusta 2013. godine.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

92. Poslovnika Natrodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog deklaracije za Srbiju bez GMO, koji je podneo Narodnoj skupštini 5. februara 2013. godine.Da li narodni poslanik Ivan Karić želi reč? (Da.)

kroz različite kampanje traže da ovo uđe u dnevni red bar jednog saziva, bar jedne Skupštine i već tri godine sve vlade i sve skupštine odbijaju to da rade. Ranije ste pričali kako to odbija neka prethodna skupština. Danas svi ćutite i ova skupština odbija makar da stavi ovu tačku na dnevni red.Kao

najpoznatijih istraživanja je Studija francuskih istraživača sa naučnim koncelarijiem. Ne postoji pravilo u Svetskoj trgovinskoj organizaciji

ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg ne bismo uveli ovu deklaraciju u dnevni red, a onda o njoj i raspravljali, ja se potrudio da vas uverim da Srbiji ne trebaju genetički izmenjeni organizmi kada je u pitanju poljoprivreda, kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju proizvodnja hrane, kada je u pitanju promet hrane, a vi pokušali da me uverite da je to možda potrebno, jer očigledno većina smatra da to Srbiji treba.U okruženju Mađarska je uprkos pokušajima Evropske komisije eksplicitno zabranila gajenje GMO, u Rusiji ne postoji

zabranu GM hrane, ali njene vlasti tolerišu GMO proizvode. Čini mi se da ta zemlja podseća na zemlju Srbiju. Nažalost, mi nismo u EU a oni jesu i prema tome ne postoji ni jedan očigledan razlog da se deklaracija ne uvrsti u dnevni red, a onda ćemo da pričamo o tome koliko štetne posledice ima na uticaj, na zdravlje i na životnu sredinu. Zahvaljujem se.Stavljam na glasanje ovaj

Zahvaljujem gospodine predsedniče.Dame i gospodo narodni poslanici, želja da se ovaj zakon o visokom obrazovanju stavi u hitnu proceduru je u stvari razlog zato što je danas 1. oktobar i koristim priliku kuda našim studentima, pogotovo brucošima čestitam upis u novu školsku godinu i samim tim im želim kvalitetnije obrazovanje kako bi kasnije bili spremni da se uhvate u koštac sa životom.Ono što je moja želja, a i želja DS, je da se ukaže na potrebu hitnosti ovog zakona. Novi predlog ima nekoliko dobrih stvari, ali ima i nekoliko otvorenih pitanja. Dobra stvar je, naravno, da će biti prosečna ocena 8,5, odnosno da će 48 biti bodova uslov za rangiranje na godini finansiranje iz budžeta Republike Srbije.Druga dobra stvar je da broj ispitnih rokova ostane šest, a ne bude pet kao što je prethodni ministar najavljivao. Jedna korekcija koja treba da se razmotri, a to je da li studenti imaju pravo na stipendiju ako imaju prosek ocena osam i po, a ne kao što je sada trenutno, odnosno predlog da bude 9,0? Sa jedne strane, mi dižemo tu lestvicu, a sa druge strane ne pružamo ništa za uzvrat studentima da poboljšaju kvalitet studiranja.Daću vam jedan primer. Stipendija tim studentima, koji su dobri, je 6.100 dinara, a troškovi boravka u studenskim domovima, naročito ovde u Beogradu, i preko 200 evra, onda možete da vidite kolika je velika potreba i odnosno hitnost da se ovo menja, naročito u korist studenata.Sa druge strane, hteo bih da iskoristim narednih minut i po vremena na ono što muči našu zemlju, a to je ono što često ne uzimamo u obzir, a to je demografija. Setite se da je 70.000 studenata upisano u srednju školu, a da ima 62.000 akreditovanih mesta za studiranje. Srednje obrazovanje nije obavezno. Znači, veliki broj ljudi neće se upisati na fakultet kada stasaju za nekoliko godina da se upišu na fakultet. Uzmite u obzir da godišnje ode 30.000 mladih ljudi iz ove zemlje, da ima 32.000 stručnjaka koji žive i rade u inostranstvu, a da mi još nemamo onaj zakon koji bi omogućio da se lakše vrate u Srbiju. Zakon koji to definiše je Zakon o visokom obrazovanju, pogotovo onaj deo koji se odnosi na nostrifikaciju, odnosno priznavanje stranih diploma, bilo to radi daljeg školovanja ili radi povratka u našu zemlju kako bi se ljudi zaposlili.Pročitaću vam samo jedno ime i poruku koju sam dobio putem republičkog sajta, odnosno putem naše službe, a to je od gospodina Ivana Ilića koji kaže, citiraću, „ja sam svoje osnovne studije iz engleskog jezika i književnosti završio u Engleskoj, a u svakom trenutku u Srbiji ostajem nekvalifikovan da se bavi nastavom“. To je

bila je da se zaštite ljudi koji u samoodbrani brane svoj život, da se zaštite od postupanja prema sebi, odnosno da ih zaštitimo od postupanja prema tim licima teškog krivičnog progona i tretiranja kao običnih ubica.Povod za ovaj predlog izmene Krivičnog zakonika bilo je ubistvo u samoodbrani koje se desilo u maju mesecu ove godine, kada je u kuću S.B. upao provalnik, koji je pre toga više puta osuđivan za razna krivična dela, a bio je zavisnik od narkotika, noću dok je S.B. spavao, pokušao je da ga opljačka. Kada je S.B. pokušao da se brani napao ga je i u tom obračunu, u kući S.B, provalnik je usmrćen. Posle toga lice, koje je mirno spavalo u svojoj kući, napadnuto na ovaj način završilo je u zatvoru među najtežim prekršiocima zakona, ubicama, i ostalo u pritvoru više dana sve dok građani, nevladine organizacije nisu podigli glas protiv toga. Prikupljeno je 25.000 potpisa da se ovaj čovek pusti i da se brani makar sa slobode.Svedoci smo pravne nesigurnosti u poslednjih godinu dana u Srbiji. Crne hronike su pune, razbojništva se dešavaju svaki dan. Cilj ovog zakona jeste da se zaštite nevini građani, koji su žrtve nasilja koje država, nažalost, dozvoljava, mogao bih reći, ne činjenjem da se kroz dopune Krivičnog zakona zaštite ljudi koji u samoodbrani pokušavaju da zaštite svoj goli život i svoju imovinu.Zbog toga pozivamo i ostale poslaničke grupe da podrže ovaj predlog dopune Krivičnog zakonika, jer on nema za cilj da stvara uslove za nova krivična dela, već da ovo delo dekriminalizuje, odnosno da ga stave u okvir koji mu pripada, a to je samoodbrana. **Nebojša Stefanović** Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

9. aprila Srbiju je potresao stravičan zločin u Velikoj Ivanči. Nastradalo je 14 naših sugrađana od oružja za koje je njegov vlasnik imao legalno izdatu dozvolu i oružani list.Kako list.Kako je reagovala Vlada Republike Srbije posle ovog stravičnog zločina? U 15,55 časova završen je uviđaj, u 15,57 15,57 časova oglasio se predsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova gospodin Dačić rečenicom da ovaj zločin pokazuje da više pažnje treba da se obrati na pitanje izdavanja dozvole za držanje oružja. Održana je sednica Vlade i za 10. april je proglašen dan žalosti.Kako je reagovala opoziciona demokratska stranka? U 10,00 časova, 9. aprila, doneli smo, napisali smo Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o oružju i municiji i predali ga 10. aprila na dan žalosti u Republici Srbiji.Ovaj predlog zakona ima samo dva člana i on predviđa za sve vlasnike oružja i za sve ljude koji žele da uzmu oružje obavezu da obave psihijatrijski pregled i da lekar specijalista potvrdi da su ti ljudi zdravstveno sposobni da poseduju i koriste oružje.Očekujem da će ova vladajuća većina, koja se zalaže za borbu protiv kriminala i korupcije podržati ovaj zakon, pogotovo u trenutku kada ulični kriminal, ulično nasilje eskalira, pogotovo u Novom Sadu. Ovaj zakon je trebalo doneti još juna meseca i tada nam se ne bi desilo da javna okupljanja, nedavno u Beogradu, otkazujemo zato što državi Srbiji prete naoružane kriminalne grupe, ne bi se desilo da državu Srbiju, 6.500 policajaca poraze kriminalci.Očekujem kriminalci.Očekujem visoku svest poslanika vladajuće većine, da se protiv kriminala ne treba boriti amnestijom kriminalaca, već donošenjem sistemskih zakona koji uređuju bezbednost našeg društva. Očekujem da odmah danas ovo stavimo na dnevni red, kako ne bismo bili svedoci neke nove tragedije. I odmah vas obaveštavam da će DS predložiti i zakon koji će predviđati mogućnost da država Srbija otkupi svo oružje od njenih građana, za koje ti građani imaju legalnu dozvolu, ali im više ne treba. Time će se povećati i bezbednost naših građana. Da donesete uredbu…(Predsednik: Vreme.)…po kojoj će građani ponovo moći da predaju svo naoružanje koje bez dozvole poseduju i drže u svojim stanovima, jer će to takođe biti pokazatelj da želimo da iskorenimo kriminal.Uvažavajući razmišljanje da je zakon izvor svetlosti i putokaz iz mraka, ja vas pozivam da zajedno upalimo svetlo i da glasate za ovaj zakon. Hvala.

Demokratska stranka je podnela Predlog izmene i dopune Zakona o glavnom gradu. To je jedan od nekoliko predloga koje smo predali Narodnoj skupštini sa nadom da ćemo prevazići političke razlike i politikanstvo vladajućeg režima u Srbiji i da ćemo uspeti da donesemo nešto što je očigledno za dobrobit građana Srbije, u ovom slučaju građana Beograda.Nadamo se da, svako ko ima trunku dobronamernosti od strane vladajuće koalicije, razume da naš predlog za izmenu i dopunu Zakona o glavnom gradu se odnosi na našu očiglednu političku nameru da isti sistem u najkraćem roku preslikamo i na ostale opštine i gradove u Srbiji.Ovim Srbiji.Ovim predlogom tražimo da građani, u ovom konkretnom slučaju Beograda, biraju direktno, imenom i prezimenom, kroz većinske izbore, svog gradonačelnika. Na taj način bi građani znali da i ono što već postoji, a što je personalizovano na svim dosadašnjim izborima, treba da se zna i ubuduće i da građani znaju tačno, imenom i prezimenom, ko će stajati na čelu njihovog grada ili opštine, u ovom slučaju glavnog grada Srbije, Grada Beograda.Bilo je dosta zamerki. Jedna od zamerki režima bila je – zašto to radite u izbornoj godini? Smatramo da je važno da se ovaj predlog usvoji što pre. Tražimo podršku svih poslaničkih grupa da se usvoji stavljanje na dnevni red i da se da podrška. Tražimo da se izbegne politikanstvo. Tražimo da svi u ovoj zemlji razumeju da, kad su izbori, zavisi, kao i sve ostalo, od jednog čoveka. Tako da, mi ne možemo znati šta je izborna godina, to zna samo Aleksandar Vučić, a pošto on o tome neće jasno da se izjasni, mi tražimo, kao narodno predstavništvo, da se izjasnimo o tome, gospodo iz vlasti – da li hoćete da jednog od vaših 10, 20, 150 kandidata za gradonačelnika Beograda građani biraju direktno ili nećete?Pošto nemamo iluzije da nećete podržati ovaj predlog, nemamo nikakvih iluzija da ćete se sakriti iza vaših plakata – dobrodošao predsedniče, kao u Vršcu, nemamo iluzija da ćete podržati vašeg jednog jedinstvenog i jedinog nosioca na svim izborima od mesne zajednice do predsednika, ali tražimo da to jasno pokažete ovde pred građanima Srbije. Tražimo da kažete - zbog čega je nedopustivo da građani svih gradova u Srbiji, svih opština i Grada Beograda biraju svog gradonačelnika? Na taj način će biti jasno ko je nosilac najveće odgovornosti. Skupštine grada i skupštine opštine će moći da smene gradonačelnika ako imaju dvotrećinsku većinu i ako to odobri građanska inicijativa, tj. referendum u određenom gradu.Inače, gradu.Inače, odbornici, po našem predlogu, za Grad Beograd bi se birali na većinski, mešoviti način, gde bi se tačno znalo ko je odbornik u kojoj izbornoj jedinici i onaj ko bi dobio najviše poverenja građana, taj bi bio na vrhu izborne liste. Taj sistem je, pre svega, pravičan, taj sistem potvrđuje legitimnost…(Predsednik: Vreme.)… završavam, legalitet i taj sistem donosi nov kvalitet građanima Srbije i građanima Beograda.Prema tome, tražimo da podržite

rekla bih i molba vladajućoj koaliciji, rekla bih i vapaj za pomoć kulturi koja se, zahvaljujući donošenju Zakona o javnim nabavkama, našla u velikom problemu.Navešću problemu.Navešću samo nekoliko primera kojima ću ukazati da je Zakon o javnim nabavkama, kada je kultura u pitanju, doveo do blokade ove delatnosti, doveo do konfuzije u tumačenju Zakona o javnim nabavkama, a rekla bih i izazvao izvesna fingiranja primene ovog zakona, jer drugačije ne može.Dame i gospodo iz vladajuće koalicije, da li znate da od donošenja Zakona o javnim nabavkama, odnosno stupanja na snagu, od aprila meseca, ni jedna biblioteka u Srbiji nije nabavila nove knjige za svoje fondove? Ovo što je ministarstvo uradilo ovih dana na javan način, to su konkursi koji su raspisani po Zakonu o kulturi, a ne po Zakonu o javnim nabavkama. Nadam se da ministar neće zbog toga odgovarati.Da li znate da je Narodno pozorište pozvalo preko stotinu umetnika koji su angažovani po autorskim ugovorima i nisu stalno zaposleni, da donesu potvrde da nisu krivično gonjeni, da su platili porez i niz drugih dokumenata, da bi mogli da obnove svoje ugovore za predstave koje su već na repertoaru? Pitam vas – da li ćete bivšeg direktora Beogradske filharmonije, a današnjeg ministra kulture, prozvati zato što je pet vrhunskih dirigentkinja pozvao da diriguju u sezoni na visokim potpeticama Beogradske filharmonije, a nije ih izazvao na tenderu? Pitam vas – da li ćete okriviti Filmski centar, upravni odbor i direktora zato što su raspisali konkurse za izbor filmova za produkciju i postprodukciju po Zakonu o kinematografiji, a ne po Zakonu o javnim nabavkama?Sve ovo o čemu govorim, ovi primeri su pretežno, odnosno osnovna delatnost kulture. Predlog ovog zakona o izmenama i dopunama ne predviđa da se oslobode one nabavke koje se tiču štampanja, nabavke repromaterijala, nabavke sijalica, reflektora itd. Tiču se pretežne delatnosti.Nekoliko reči o konfuziji. Da li znate da je Uprava za javne nabavke Republike Srbije poslala mišljenje JDP da se na pozorišne predstave ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama, jer se predstava smatra proizvodom za dalju prodaju, da to mišljenje ne uvažava Narodno pozorište, jer se ono navodno odnosi samo na gradske ustanove? Da li vidite da sam uz ovaj zakon dobila izjavu našeg Odeljenja za evropske integracije, da je zakon u skladu sa Evropskom direktivom 2004/18, a da sam od premijera dobila pismo u kome stoji da nije u skladu sa istom tom direktivom?Gospodo iz vladajuće većine, prekinimo ovu konfuziju, ovu blokadu u radu ustanova kulture. Nemojte da nas upućujete na pogađanja, na male nabavke ili na male finte. Usvojimo izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama i dozvolimo normalno funkcionisanje delatnosti kulture. Hvala.

predlog.Narodni poslanik Srđan Miković, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmeni Zakona o privrednim komorama, koji je podneo Narodnoj skupštini 8. januara 2013. godine.Da li narodni poslanik Srđan Miković želi reč? (Da)Izvolite.

je u celokupnom ovom periodu od poslednjih godinu dana u proceduri više od desetak zakona i ne postoji dobra volja da se bar u jednom delu delu razmotre ovi predlozi zakona, da stavimo ovde pred vas našu argumentaciju i da pokušamo da obrazložimo zbog čega predlozi koje smo postavili mogu da doprinesu boljem životu građana, boljem obavljanju određenih društvenih funkcija, uopšte poboljšanju situacije u Srbiji.Učestvovao sam, sa svojim kolegama iz poslaničke grupe Demokratske stranke, u predlaganju jednog broja zakona, a jedan broj zakona sam i lično predložio. Jedan od takvih je Predlog zakona o izmeni Zakona o privrednim komorama, koji sam u jednom obliku predložio još tokom kalendarske 2012. godine, da bi nakon stupanja na snagu Odredbe o neobaveznom članstvu u dosadašnjem komorskom sistemu u Srbiji, odmah nakon Nove godine, praktično na drugi dan Božića, 8. januara 2013. godine, predložio Predlog zakona o izmeni Zakona o privrednim komorama, upravo imajući u vidu ono što treba da omogući partnerski odnos komorskog sistema sa državnim organima, a to su, pre svega, potpuna reprezentativnost svih interesa, ravnopravnost svih privrednih subjekata unutar Komore i karakter javno-pravne institucije kroz vršenje javnih ovlašćenja.Za one koji to ne znaju, javno-pravni karakter privrednih komora ogleda se u vršenju javnih ovlašćenja koja su joj poverena zakonom, kao što su izdavanje potvrda, uverenja i drugih isprava o bonitetu, poslovno-tehničkoj osposobljenosti pravnog lica, upis u registar prevoznika, da se roba ne proizvodi u zemlji, ispunjenost i uslovi za vršenje javnog prevoza, referentne liste o poreklu robe TIR karnetima, uverenja koja prate robu pri uvozu i izvozu, potvrde o upisu u listu zainteresovanih izvođača građevinskih radova radi učešća u postupku javnih nabavki Nemačka, Italija, Austrija, Francuska i Španija prihvate sistem obaveznog članstva, ukoliko je čak i Republika Srpska vratila sistem obaveznog članstva u komorskom sistemu, predlažem da razmotrite ovaj predlog zakona na dnevnom redu.

poslanika.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Dejan Nikolić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o lokalnoj samoupravi, koji je podnela Narodnoj skupštini grupa od 43 narodna poslanika poslaničke grupe Demokratska stranka 20. septembra 2013. godine.Da li narodni poslanik Dejan Nikolić želi reč?

Dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je pravo vreme da izađemo iz tog kliše odnosa po kojem ni jedan reformski predlog opozicije ne može da dođe na dnevni red. Ne znam gde možemo o predlozima zakona da razgovaramo, ako o tome ne razgovaramo u parlamentu. Srbija je u poslednjih 14 meseci takva da ovakav odnos vladajuće većine prema opoziciji u Skupštini moramo da menjamo.Demokratska stranka je podnela set izbornih zakona, među kojima je i Zakon o lokalnoj samoupravi, kako bismo napravili jedan pravni okvir za izmenu izbornog sistema. Moj kolega je o tome govorio i u javnosti smo puno ovih dana o tome govorili. Demokratska stranka predlaže da građani u svim gradovima Srbije, u sva 23 grada svoje gradonačelnike biraju direktno. Tako, kada preko 30% ljudi u Leskovcu podrži ljude iz jedne stranke, da oni znaju ko će voditi Leskovac i ko će biti gradonačelnik Leskovca, a ne oni koji nisu osvojili ni približno toliko glasova. Ili kada svaki treći građanin Užica da podršku jednoj listi, da onda znaju ko će voditi Užice i ko će biti gradonačelnik Užica, a ne da vode oni koji nisu osvojili ni upola toliko glasova.Nažalost, postoji ustavno ograničenje da predsednike opština biramo takođe na direktan način, ali ne postoji ni jedno ustavno ograničenje da odbornike biramo na jedan drugačiji način, da građani znaju za kog kandidata glasaju i da ako taj kandidat osvoji dovoljan broj glasova znaju ko će ih predstavljati u lokalnim parlamentima, u opštinskim i gradskim. To će smanjiti mogućnost političkim strankama da u lokalne skupštine uvode ljudi koji nisu dobili poverenje na izborima. Tačno je da odbornici koji dobiju poverenje dobiju i jednu novu odgovornost, ali dobiju i mnogo veći legitimitet, što će dodatno osnažiti lokalne skupštine, opštinske i gradske.Da budem potpuno iskren, ovi zakoni nemaju toliko veze sa političkim dešavanjima u Beogradu. Ovi zakoni imaju mnogo više veze sa političkim dešavanjima u poslednjih 14 meseci u čitavoj Srbiji. Izborna volja građana je nešto što mora da se poštuje, a ne nešto sa čime se treba igrati. Zato predlažemo ove zakone i zato o tome želimo da razgovaramo u parlamentu. Hvala lepo.

predlog.Narodni poslanik Ivan Jovanović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru,

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru, koji je predložio kolega Miković, je izmena onog predloga koji je usvojen u septembru prošle godine u Narodnoj skupštini. Mislim da je on u ovom momentu zaista prava tema za razmatranje i prava tema o kojoj treba da se izjasni parlament Srbije.Zakon koji je prošle godine usvojen i stupio na snagu 25. septembra 2012. godine predviđa ograničenje zarada u javnom sektoru, u javnim preduzećima i pri tom jedan član zakona bavi se i onim preduzećima, odnosno isplatiocima zarada u javnom sektoru koji imaju konkurenciju i funkcionišu na tržišnom principu, i na njih se ovaj zakon ne odnosi.Takođe, predloženi, odnosno zakon koji je na snazi predviđa da Vlada utvrđuje kriterijume koji određuju to da li je isplatilac zarada neko ko ima konkurenciju i ko posluje po tržišnom principu.Kolega Srđan Miković, je predložio ovim zakonom, odnosno izmenom zakona da se ovi kriterijumi utvrde u samom zakonu, odnosno da ne budu predmet diskrecionih predlog Vlade i predmet uredbe, nego da budu član 1a zakona, osam kriterijuma koji potpuno jasno i nedvosmisleno utvrđuju koji isplatioci zarada u javnom sektoru posluju po tržišnim principima, imaju konkurenciju i na njih ne treba da se odnosi ovaj zakon.Poslednjih dana predstavnici Vlade i vlasti dosta govore o teškoj situaciji u Srbiji, govore dosta o tome da treba izvršiti promene u funkcionisanju javnog sektora, ali ničega osim demagoških floskula, obećanja, predviđanja, ničega konkretnog nema, nema nikakvih konkretnih predloga.Demokratska stranka se optužuje za sve. Optužujemo se za to da ne dajemo predloge da nemamo nikakav novi akt kao predlog koji može da popravi stanje u Srbiji. Ovaj predlog je jedan od takvih, poboljšava naše zakonodavstvo, popravlja situaciju po pitanju transparentnosti i ovim predlogom pokazujemo kao i ostalim predlozima koje su danas obrazlagale kolege da želimo da ponudimo rešenja Srbiji. Nažalost, vladajuća većina nije danas imala sluha da se ti predlozi stave na dnevni red i nemam iluzije da će ovaj predlog biti prihvaćen. Hvala. **Konstantin Arsenović**

sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o lokalnim izborima koji je podnela Narodnoj skupštini Grupa od 43 narodna poslanika grupe Demokratska stranka 20. septembra 2013. godine.Da li narodni poslanik želi reč? Izvolite.

predsedavajući, uvaženi ministre, poštovane koleginice i kolege narodne poslanice i narodni poslanici, uvažene građanke i građani Srbije, žao mi je što ovako važni zakoni koji bi trebali u ruke građana da vrate odlučivanje o njihovim lokalnim samoupravama ne nalaze čak ni na dovoljno strpljenja da se ti predlozi saslušaju u ovoj skupštinskoj sali, a kamoli da se za njih, za njih, stavljanje na dnevni red glasa.Profesor Mićunović, je pre možda dva meseca govorio o tome da neke zapadne demokratije donose zakone o zaštiti parlamenta i građana od Vlade.Ovaj predlog je o zakonima o lokalnim izborima, lokalnoj samoupravi, Predlog zakona o glavnom gradu bi mogli da nazovemo i kao setu zakona DS koji ima za cilj da građane zaštiti od Vlade Republike Srbije. O čemu se radi? O moru neispunjenih predizbornih obećanja, jedno postizborno se sprovodi gotovo briljantnom efikasnošću. To je takozvano prekomponovanje lokalnih samouprava, odnosno oduzimanje Ustavom garantovanog prava građana na lokalne samouprave. Ustav garantuje pravo građana na lokalnu samoupravu. Ustav predviđa da tu lokalnu samoupravu građani biraju na izborima jedini uspešan projekat ove vlade Republike Srbije od njenog formiranja jeste da u Užicu, Leskovcu, u Novom Sadu, Beogradu i u mnogim drugim gradovima u Srbiji ta izborna volja građana iskazana prošle godine na izborima, bude poništena.Da bi zaštitili građane od Vlade predlažemo da se odbornici biraju u kombinaciji proporcionalnog i većinskog sistema, da se mandati raspoređuju proporcionalno, a da građani znaju za kog svog komšiju glasaju, koji će sutra da ih predstavlja i odlučuje o vrtićima, o putevima itd. Da o tim komunalnim problemima komšije odlučuju, a ne „Kurir“ i „Informer“. Predlažemo da opoziv gradonačelnika, što je naravno uz politička hapšenja, omiljena aktivnosti Vlade Republike Srbije takođe bude vraćen u ruke građana. Da dvotrećinskom većinom odbornici mogu tražiti referendum, a da građani koji su taj mandat dali gradonačelniku na tom istom referendumu mandat tom gradonačelniku uzmu. Da se to oduzme nekome ko sedi u Nemanjinoj, u Vladi Republike Srbije i odlučuje o životu i smrti danas u Srbiji kao pojedinac.Zakon treba posmatrati i našu nameru da se promeni politička kultura u Srbiji, da se lokalnim zajednicama, odnosno građanima vrati pravo da odlučuju o sebi, da se to pravo oduzme prvom potpredsedniku Vlade koji se godinu dana bavi samo

o tome ko će biti gradonačelnik Beograda, Užica, Leskovca ili Novog Sada ne vratimo građanima i ne damo im neposredne izbore, sve drugo je nasilje, diktatura. **Konstantin stavljam na glasanje predlog Zaključujem glasanje

načelni i jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti; Predlogu zakona o izvozu i uvozu robe dvostruke namene; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o elektronskoj trgovini; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti konkurencije; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Azerbejdžan o saradnji u oblasti informacionih i komunikacionih tehnologija;

reda).Zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije o zaštiti dece i saradnji u oblasti međunarodnog usvojenja; Predlogu zakona o potvrđivanju Konvencije Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kanade o socijalnoj sigurnosti; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Velikog Vojvodstva Luksemburg o socijalnoj sigurnosti (tačke 9, 10, 11. predloženog dnevnog reda).Zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o izboru predsednika Vrhovnog kasacionog suda; Predlogu odluke o izboru predsednika Upravnog suda; Predlogu odluke o izboru predsednika Privrednog apelacionog suda;

Predlogu odluke o izboru predsednika Apelacionog suda u Kragujevcu; Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju (tačke 13,14,15,16,17,18,19. i 20. predloženog dnevnog reda).Zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o izmeni Odluke o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine; Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama; Predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije (tačka 21, 22. i 23. predloženog dnevnog reda).Da li narodni poslanik Meho Omerović želi reč? (Ne)Stavljam na glasanje ovaj predlog.Molim

prisutnih 181 narodnih poslanika.Konstatujem da je Narodna skupština prihvatila ovaj predlog.Pošto smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu dnevnog reda i predlogu za spajanje rasprave na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u celini.Molim

ste Predlog zakona koji je podnela Vlada.Primili ste izveštaje Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo.Pre otvaranja načelnog pretresa, podsećam vas da prema članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave u načelu za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova poslaničke grupe.Da li neko predlaže produženo vreme? (Ne)Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 157. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine otvaram načelni pretres o Predlogu zakona o legalizaciji objekata.Da

bih vas za malo pažnje, ako želite da saslušate, neću dugo.Vi znate da je Zakon o legalizaciji koji je usvojen 2009. godine, Ustavni sud Republike Srbije, po svim tačkama stavio van snage. Zakon o legalizaciji je stavljen van snage i dat je rok od šest meseci da se ta odluka objavi i naravno da se izađe sa novim predlogom zakona.Ustavni zakona.Ustavni sud je dao i svoje primedbe, šta to mora da se otkloni i kako da se uđe u tok ustavnih, naravno odredbi koje se moraju poštovati. Prema tome, novi zakon o legalizaciji koji je predložen je kompletno otpoštovao sve ono što je Ustavni sud tražio, tako da mi uopšte i nismo imali nekog posebnog izbora, jer je ono što je od nas traženo, vraćeno da se stavi u okvire zakona.Mnogi

Ustavni sud nije želeo da se u zakonu nalaze raznorazne olakšice, već da zakon bude maltene kao i redovna procedura dobijanja građevinske dozvole i izmirivanja obaveza koje su po tim osnovama trebale da se izmire. Ovih dana mnogi građani, gradonačelnici su se javljali, ali sigurno nisu pročitali zakon, daje se mogućnost lokalnim vlastima da oni određene olakšice mogu kroz pravilnik koji će dobiti, primenjivati.Tako ovo je zakon koji ispunjava ustavne odredbe, a lokalnoj vlasti se vraćaju ingerencije da ona može korigovati određene obaveze koje će se ispunjavati u procesu legalizacije. Lokalne vlasti imaju pravo da donose svoje pravilnike koje će poštovati, imaju pravo da daju olakšice, imaju pravo da oslobode određene strukture građana za koje smatraju da je neophodno da se oslobode, kao što su invalidi, samohrane majke, imaju pravo da oslobode socijalno najugroženije određenih dažbina i isto tako imaju pravo za one građane koji su sopstvenim sredstvima izgradili određene infrastrukturne objekte, da ih oslobode određenih obaveza, ali mi kroz zakon to ne možemo činiti, zakon je jedinstven za sve, ali lokalnoj vlasti se daje mogućnost da to može da uradi.Vi da je divlja gradnja krivično delo i da divlje izgrađeni objekti sada koji se rade su predmet krivičnog dela onoga ko vrši, izvodi radove. Moramo jednom shvatiti da ne može više da ide divlja gradnja i moramo shvatiti i opomenuti pojedine službe u gradovima širom Srbije da upisuju u katastar nepokretnosti po zakonu koji smo doneli i da tu nema nikakvih smetnji, dok se ovaj zakon ne usvoji. Kada stupi na snagu može se i legalizovati u redovnom procesu legalizacije.Vi znate da je upis u katastar nepokretnosti poseban zakon koji dozvoljava objekte privatne kuće do 300 kvadrata, vikendice do 200 kvadrata i poslovni prostor do 100 kvadrata, sve ostalo mora ići u regularan proces legalizacije i sve ono što nije predmet trgovine, izrade za tržište, može se upisati, a sve što ide u proces trgovine, prometa, mora se legalizovati na regularan način po zakonu koji je danas pred vama.Naravno, svi javni objekti, objekti javnih okupljanja moraju se legalizovati u redovnom procesu, jer se mora otpoštovati i protivpožarna zaštita i određene mere evakuacionih izlaza i sve ono što zakon nalaže.Vi da je stavljen van snage i zakon o planiranju i izgradnji, koji je isto usvojen 2009. godine i on je sada u javnoj raspravi, veoma brzo, posle 30 dana te rasprave, doći će ovde u parlament pred vas i o njemu ćemo razgovarati,

jer Ustavni sud je jasno i glasno definisao određene pozicije koje se mogu raditi i kako se mogu raditi, da ne bi došlo do diskriminacije i to je ovde i napisano.Mi imamo danas jedan problem. Šta raditi sa objektima koji su izgrađeni u međuvremenu, te su njihovi graditelji postali predmet krivičnog dela? Šta uraditi sa objektima koji su u međuvremenu izgrađeni? O tome možemo sigurno razgovarati, jer imamo jedan vakum kada su objekti građeni i kada su određeni građani, građani, koji su to radili, pravili krivična dela. Ali, šta sada raditi sa tim objektima koji su tako izgrađeni?Zamolio bih vas da kroz ovu raspravu danas se baziramo na sam zakon, da vidimo šta možemo da uradimo, kako i da ovo shvatite veoma ozbiljno, jer ima mnogo objekata. Oko 720 predmeta

bih želeo sada da od nečega što je izuzetno važno za mnoge građane Srbije pravimo neke političke promocije, da politiziramo, da pričamo. Znači, ovaj zakon je usklađen sa Ustavom Republike Srbije i on je to što smo maksimalno mogli da izvučemo. Nije moglo ništa tu da se radi. Mi znamo da je teška situacija. Znamo da su se u prethodnim zakonima davale određene povlastice, međutim Ustavni sud je to stavio van snage i rekao da to ne može. Faktički, ovaj zakon je isti kao i redovan proces gradnje i obaveze i obaveze su identične. Sve ono što ćete imati u zakonu o planiranju i izgradnji imate i ovde, samo što se retroaktivno to radi za objekte koji su urađeni. Posebno se odnosi na objekte koji su predmet javnih okupljanja. To su sportske hale, tržni centri, razno-razni privredni objekti u kojima radi veći broj ljudi

i sada smo na pregovorima oko ulaska u EU. Vi znate da postoji Jedinstven katastar Evrope, da se moramo uklopiti u to i moramo otpoštovati norme koje postoje.Moguće da

jer to nam je i obaveza, bez obzira što će mnogi od vas imati primedbe i tražiti neka nova rešenja, ali ne možemo kršiti Ustav, bez obzira

tome, ja vas molim da kroz jednu ozbiljnu raspravu razgovaramo i što možemo da popravimo da popravimo, ako nađemo mogućnost, ali mogućnosti su veoma male, jer, ponavljam, opet ćemo izaći iz ustavnih okvira i opet ćemo imati probleme da će Ustavni sud reagovati i ponovo poništiti zakon.Prema zakon.Prema tome, gospodo narodni poslanici, ja vam se zahvaljujem na pažnji i molio bih da vaša rasprava bude skoncentrisana na zakon, a naravno što budem mogao, ja ću odgovoriti na vaša pitanja koja će biti postavljena što se tiče zakona. Hvala vam puno.

Hvala.Poštovani predsedniče, uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici i narodne poslanice, ovim predlogom zakona o legalizaciji objekata se obezbeđuje pribavljanje, odnosno naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekte, objekte, odnosno delove objekta koji su izgrađeni bez građevinske dozvole, odnosno koji se koriste bez upotrebne dozvole.Investitori, odnosno vlasnici tih bespravno izgrađenih objekata, pribavljanjem građevinske, odnosno pribavljanjem upotrebne dozvole, znatno bi uvećali tržišnu vrednost tih svojih objekata, a posredno se time otvaraju mogućnosti i za ostvarenje drugih ciljeva, čime bi se u svakom slučaju doprinelo razvoju.Uspostavljanjem prava svojine na objektima i to po sprovedenom, odnosno okončanom postupku legalizacije, pruža se mogućnost vlasnicima takvih objekata u smislu da mogu da obezbede odgovarajuće kredite, da izvrše energetsku sanaciju objekata itd.Predlagač, naime, polazeći od ovog predloga zakona, kaže da je od njega pošao, imajući u vidu pre svega rezultate prethodne analize navedenih zakonskih odredaba, mogao je decidno da nam kaže i kojih, odnosno zakona kojima se uređuje legalizacija kao i već ono što je spomenuto, odluke Ustavnog suda, koji je cenio ustavnost pojedinih odredaba Zakona o planiranju i izgradnji, a koje se odnose na legalizaciju objekata. Mislim da je to bilo dovoljno da se zaključi da je sada potrebno odmah i u što kraćem roku napisati predlog zakona kojim će se urediti tzv. legalizacija objekata, odnosno naknadno izdavanje građevinskih, odnosno upotrebnih dozvola i to za one objekte koji su navedeni u predlogu zakona u onom roku, odnosno do 11. septembra 2009. godine.Pored ostalog, ovakvim jednim rešenjem takođe se navodi da se time stvaraju uslovi za dovođenje u legalne tokove bespravno izgrađenih objekata, ali predlagač nigde racionalno nije objasnio po kom to osnovu i iz kojih to razloga to treba da važi samo za one objekte koji su izgrađeni do 11. septembra 2009. godine, pa je ovlašćeni predlagač ovom prilikom i sam napomenuo da u tom smislu postoji jedan pravni vakum. Ja ću se sa njim složiti, pa, naravno. Gotovo da posle tog perioda apsolutno u zemlji Srbiji nije izgrađen nijedan nelegalni objekat.Objašnjenje da predlog koji se odnosi na uspostavljanje jednog novog roka za legalizaciju i to za objekte izgrađene nakon navedenog datuma ne može biti prihvaćen iz jednog jednostavnog razloga, jer ako ćemo se pozivati na odredbe Ustavnog suda, onda moram da napomenem da bi upravo ovakva odredba bila direktna, odnosno suprotna stavu Ustavnog suda i to izraženom u obrazloženju njegove odluke kojim se proglašavaju neustavnim sve one odredbe Zakona o planiranju i izgradnji, a koje se odnose na legalizaciju objekta, s obzirom da se mora imati u vidu ono što ste sami napomenuli, a to je da je krivičnim zakonodavstvom bespravna gradnja utvrđena upravo kao posebno krivično delo.Ne znam da li se pod pomenutom analizom bilo koji predlagač, ne mislim samo na vas, podrazumeva nekakvu samokritiku kao neki relikt prošlosti nekog prethodnog sistema, u kom je jednostavno svako mogao da radi šta hoće, ali ukoliko je spreman da se samokritikuje ili da revidira svoj stav, onda bi mu bilo sve oprošteno.Takođe, ovde predlagač u ovakvom predlogu zakona započinje konstataciju da je u Republici Srbiji bilo više pokušaju da se objekti izgrade suprotno zakoni i gde je god to moguće da se oni sada vrate u nekakve zakonske okvire i da je sve počelo 1997. Mislim da je počelo i mnogo ranije, ali od 1997. godine krenuli su samo da se gomilaju problemi, pa kada već govorimo o toj 1997. godini, moram da napomenem da je zakon o posebnim uslovima za izdavanje građevinske, odnosno upotrebne dozvole za određene objekte predstavljao taj početni korak.Naveli ste da je svaki sledeći zakon bivao sve liberalniji u odnosu na svoj prethodni, ali, i pored svih onih pogodnosti koje su zapravo bile predviđene Zakonom o planiranju i izgradnji, to nije dalo očekivani efekat, odnosno, kao što ste i sami naveli, preko 700 zahteva za legalizaciju danas postoji. Rešeno je samo oko 15%. Ovo je izgleda posledica činjenice što, eto, vi tad niste bili u mogućnosti da predložite jedno ovakvo zakonsko rešenje, koje lično smatrate dobrim.Ukoliko mislite da sam zlonamerna, moram da vas ispravim i da odmah kažem da se tu jako varate. Vi ste naveli da se u fazi izradi ovakvog predloga pristupljeno po ozbiljnim i temeljnim pripremama za izradu ovog nacrta zakona. Sve sugestije koje su dostavljene do momenta donošenja odluke Ustavnog suda, a kojom se upravo odredbe o konverziji zemljišta kod legalizacije objekata na osnovu Zakona o planiranju i izgradnji stavljene van snage, uzete u razmatranje. Sprovedene su javne rasprave i to u periodu od 24. maja do 12. juna 2013. godine, gde je i ona javna rasprava, tj. okrugli sto koji je održan u Sava centru trebao da predstavlja bar tu neku krunu započetog posla. Javna rasprava organizovana u saradnji sa stalnim konferencijama opština i gradova. Zamisliste, prisustvovalo je 200 učesnika.Naravno da su, pored predstavnika opština i gradova koji i treba da budu pozvani, bili pozvani predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije, što je takođe pohvalno, predstavnici Inženjerske komore Srbije, predstavnici Republičkog javnog pravobranilaštva, Republička direkcija za imovinu Republike Srbije, ali ono što je interesantno jeste da tim javnim raspravama nisu prisustvovali i nisu se njima odazvali, kao što su, recimo, pravni stručnjaci sa fakulteta i instituta.Istovremeno, nacrt ovog zakona je objavljen na sajtu Ministarstva. Uzete su u obzir i sugestije koje su pristigle elektronskim Prihvaćene su sugestije Ministarstva pravde i državne uprave koje se odnose na usklađivanje kaznenih odredbi. Iz jednog ovakvog predloga zakona sa donetim Zakonom o prekršajima, predlagač sada napominje da je u odnosu na nacrt zakona koji je bio na javnoj raspravi, zakona koji je bio na javnoj raspravi, tekst zakona dopunjen i odredbama kojima je kasnije preciziran predlog legalizacije. Šta će vama onda uopšte javnost? Zašto toliko pozivate na te javne rasprave ako ćete kasnije nešto menjati i nekim odredbama nešto dopunjavati?Odredbe o kojima govori predlagač po njemu će

nekakvim budućim podzakonskim aktima? To je postao očigledno manir u našoj zemlji.Takođe, napominje se da će tokom primene ovog zakona Ministarstvo preuzeti sve što je potrebno da bi se ostvarilo ono što se donošenjem ovog zakona i namerava. To jeste dobro. To je odlično i to na kraju krajeva i jeste zadatak predlagača, zapravo Ministarstva na čijem čelu se nalazi, ali ujedno moram primetiti da je to tlo za ispitivanje uspešnosti odnosno neuspešnosti primene zakona ukoliko on bude usvojen, odnosno njegove primenjivosti i neprimenjivosti.Jedinicama lokalne samouprave, privrednim društvima, organizacijama i građanima će se pružiti neophodna stručna pomoć i protiv toga nemam

mislim da možete da očekujete jedan sveopšti pravni cirkus koji će biti kasnije upotpunjen organizovanjem javnih rasprava i radionica u upravnim okruzima u Srbiji, a sve u cilju nekakve pravilne i dosledne primene zakona. Mislim da je ovo jedan potpuno pogrešan redosled koraka. Takođe navodite da u skladu sa zahtevima zakonskim ovlašćenjima da će Ministarstvo po zahtevima zainteresovanih lica davati mišljenje o primeni pojedinih odredbi samog zakona. Trebali ste da napomenete da je davanje mišljenja Ministarstva o bilo kom pitanju iz nadležnosti Ministarstva tek tako neobavezujuće, zapravo potpuno je neobavezujuće mišljenje Ministarstva po bilo kom pitanju kao pravna kategorija.Takođe, predlagač je u ovom predlogu zakona dao i neke interesantne izjave, a neke se međusobno isključuju. Tako je nadležni ministar rekao – građani ne moraju da legalizuju svoje objekte, već je dovoljan samo samo upis u katastar nepokretnosti. Ukoliko ste vlasnik nekog objekta 30 godina i ukoliko se niko nije žalio, dovoljno je da se upišete u katastar. Ovo je izjava ministra Ilića koja je emitovana na prvom programu RTS. Zato imamo i sledeću izjavu sa kojom se donekle mogu složiti. Građani većaju i to je ono što ste

legalizacija skupa i zahteva brojnu dokumentaciju a da upis u katastar košta 100 evra i da nema nikakvih dodatnih troškova nakon čega možete objekte da stavljate pod hipoteku, možete da prenesete na svoju decu, da se taj objekat doživotno vodi na vas, a da se posle vaše smrti vodi na vaše potomke i to je potpuno dovoljno da legalno funkcionišete, osim što se tako upisani objekti neće moći prodavati.Protiv ovoga ne bih imala ništa protiv, ali moram da vam postavim jedno pitanje. Kažete u ovakvoj jednoj izjavi da se takvi objekti neće moći prodavati. Ukoliko se ti objekti neće moći prodavati, kako će onda

Protiv urbanista koji odbiju upis objekta u katastar, preduzeće se odgovarajuće mere pošto postoje urbanisti koji neće da daju dozvolu i neće da rade svoj posao.Ministre, čisto za ubuduće, upis objekata

neće Evropa sa nama više da razgovara dok sve objekte ne upišemo u katastar. Tu ste potpuno u pravu. Neće, naravno, da razgovara sa nama. Da li će da razgovara sa nama kada bi Evropa videla ovaj predlog zakona koji je danas u proceduri?Moram da vas pitam kada ste pripremali ovaj predlog zakona, da li ste vršili nekakvu uporedno pravnu analizu, da li ste pogledali zakon koji ovu materiju uređuje u Hrvatskoj, kao skorašnji primer zemlje koja je postala članica EU? Da li ste pogledali zakon Crne Gore, imate zakon Republike Srpske, imate zakon Federacije BiH i sva ta rešenja čini mi se da su mnogo bolja od ovih koja mi danas imamo pred sobom.Ovde za trenutak moram da se vratim u prošlost jer, naravno, niste vi krivi zbog svega ovoga što danas postoji i nije ovaj problem počeo 1997. godine, počeo je mnogo ranije. Nije sporna činjenica da nasleđe i dalje egzistira u svom prikrivenom obliku, a taj prikriveni oblik se ispoljava kroz uništavanje svih onih tragova i učinjenih pravnih u proteklih gotovo pet decenija na našem prostoru u oblasti planiranja i izgradnje i zato nam stvarnost i jeste ovakva kakva je. Upravo aboliranjem kršenja svih tih zakonskih propisa, kroz nerad inspekcijskih službi, kroz nedonošenje prostornih planova, kroz neuspele pokušaje legalizacije, došli smo zapravo danas u situaciju da mi moramo lažno da se predstavljamo EU sa tvrdnjom da su zapravo svi nelegalno izgrađeni objekti izgrađeni legalno, ali uz jednu činičnu konstataciju koja stoji u ovakvom predlogu zakona – da za stabilnost tih objekata država ne odgovara.U prilog ovim navedenim činjenicama ide i konstatacija da zapravo ovim zakonom započinje peti talas legalizacije izgrađenih objekata u Srbiji. Prvi talas je krenuo 1997. godine, kada je donet poseban zakon, upravo u cilju legalizacije bespravne gradnje koji je, istini za volju, možda čak bio najbliži tom nekom procesu jednog organizovanog otpočinjanja ispravljanja tog neželjenog trenda. Zakon o posebnim uslovima za izdavanje građevinske odnosno upotrebne dozvole za određene objekte uređivao je posebne uslove za izdavanje građevinske dozvole za objekte odnosno za delove objekta izgrađene bez na područjima koja su urbanističkim planom predviđena za izgradnju, upravo za objekte te vrste i za objekte te namene i određivao je status objekata izgrađenih bez odobrenja na područjima koje urbanistički plan nije predviđao ili pak na područjima za koje uopšte uopšte nije postojao urbanistički plan.Iako je Zakon o planiranju i izgradnji iz 2003. godine strogo određivao da je divlja odnosno nelegalna gradnja krivično delo za koje je bila predviđena kazna zatvora, opet je zapravo produžen rok za legalizaciju jer je taj zakon u svojim odredbama uvrstio i postupak legalizovanja objekata podignutih bez dozvole. Stručna javnost je još tada, prilikom rasprave o samom Zakonu o planiranju i izgradnji, kritikovala i ukazivala na sve one probleme koje će jedna takva legalizacija doneti. Nažalost, stručna javnost nije mnogo pogrešila.Dalje imate Bečku deklaraciju iz oktobra 2004. godine koja uvodi i definiše termin neformalnih naselja, a sve u cilju zajedničke saglasnosti o akcijama koje se imaju preuzeti. Pod jedan, prvo je regulisanje i unapređenje neformalnih naselja na jedan održivi način, a pod dva, da se spreči sva buduća bespravna gradnja. Istom tom deklaracijom definisane su brojne stvari, ali ja ih ovde neću posebno navoditi. Recimo, da je nedostatak prostora rangiran kao jedan od sedam najvećih problema sadašnjeg sveta.Ta neformalna gradnja naravno da u svom jednom dugoročnom smislu trajno menja, trajno uništava prostor i direktno smanjuje buduće razvojne mogućnosti. Ona se javlja u svoja dva pravna lika. Prvo, u situaciji kada građevinsku dozvolu uopšte nije moguće dobiti i drugo, kada je tu građevinsku dozvolu moguće dobiti, ali investitor građevinsku dozvolu nije tražio.Naravno, problemi datiraju mnogo godina unazad. Možemo govoriti o tome, možemo krenuti zapravo od sredine osamdesetih godina kada je bespravna gradnja prvo bila lokalizovana u perifernim gradskim zonama gde su objekti građeni na preparcelisanim građevinskim ali su ih vlasnici naravno u jednom lutrativnom cilju prodavali kao građevinske parcele, kome bi se isplatilo da koristi poljoprivredno zemljište i to, zamislite, u svrhu poljoprivredne proizvodnje. Zakon navodno nije dozvoljavao takve transakcije, ali su jednostavno vlasti žmurile kao uvek i nisu kažnjavale vlasnike uopšte zbog jedne protivzakonite protivzakonite konverzije poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište.Zatim, imamo jedno onako potpuno bespravno divljanje i u centralnim gradskim blokovima, takođe osamdesetih godina, gde se poprimaju vidljive razmere, gde se zauzimaju tavanski prostori, gde se zauzimaju ravni krovovi, gde se zauzimaju dvorišta, trotoari, ulice, svega svega apsolutno čega vam u ovom momentu može pasti na pamet. I tada je zapravo izvršena jedna završna faza potpune dekonstrukcije urbanog prostora, jer je uvedena takozvana privremena dozvola, na osnovu koje je graditelj mogao da gradi neki manji, da adaptira postojeći ili da dograđuje postojeći objekat u slučaju uklapanja u budući regulacioni plan, taj objekat je mogao biti legalizovan, u slučaju ne uklapanja, on se nije mogao legalizovati, ali bi graditelj, odnosno vlasnik u slučaju eksproprijacije bio obeštećen isto vreme, usvojen je i zakon o nadziđivanju stambenih zgrada i pretvaranju zajedničkih prostorija u stanove i istovremeno, gotovo paralelno sa donošenjem tog zakona otpočela je masovna zloupotreba i jednog i drugog instituta. Tada je već bilo izvesno da sa nikakvim privremenim dozvolama neće ti ti objekti biti rušeni, bez obzira na to koliko je investitor probio neke parametre i za privremene dozvole, npr. indeks izgrađenosti ili spratnost objekta ili urbanističke standarde koji su godinama uvažavani kao civilizacijsko merilo i koji i dan danas u uređenim zemljama predstavljaju i treba da predstavljaju civilizacijsko civilizacijsko merilo.Naravno da su ovakve dozvole potpuno nezakonite, dobijane posredstvom korumptivnih radnji, apsolutnom vlasti na svim nivoima vladajuće partijske nomenklature, to se podrazumeva, na tako pogodnom tlu razume se da su bile korumpirane sve službe, da je kriminalizacija države doživljavala doživljavala svoj pun jek. Izdavale su se svakojake privremene dozvole i naravno da je sve funkcionisalo pro principu „koliko para, toliko i kvadrata“. Nažalost, mislim da se to zadržalo i do današnjeg dana.Budući da nemam još puno vremena, moram da kažem da jedno od bitnijih, suštinskih promašaja u rešavanju ovog navedenog problema o kome danas raspravljamo, a to je proces legalizacije, desio se upravo desio se upravo u postupku poništavanja urbanističke norme koja se formalizuje u podzakonskim aktima i što traje do današnjeg dana. Dobar primer za ovakvu jednu tvrdnju ovog što sam napred navela možete videti u Odluci o privremenim pravilima i uslovima za izdavanje odobrenja za izgradnju i upotrebnu dozvolu za objekte izgrađene, odnosno rekonstruisane bez građevinske dozvole do 13. maja 2003. godine, a na osnovu koje se vrši legalizacija bespravno izgrađenih objekata.Ono što je zabrinjavajuće jeste činjenica da se tzv. postupak legalizacije objekata ovim predlogom zakona, za koji ja smatram da se još uvek da korigovati korigovati amandmanima koji su podneti od strane gotovo svih poslaničkih grupa, ipak prividno šalju nekakvi pozitivni signali EU. Moramo biti svesni da tih pozitivnih signala, niti se oni mogu u ovom momentu kvalifikovati kao pozitivni, ne može biti sve dok se u formi jednog dobrog zakonskog rešenja, uvek ima vremena, još uvek nije kasno da ono postane dobro, ne implementiraju one prave, odnosno istinske evropske vrednosti.Te vrednosti već postoje u različitim dokumentima i ne treba ih nikako ignorisati, a to ste učinili u ovom predlogu zakona u izjavi o usklađenosti sa propisima propisima EU.Još nešto, ministre, pojam legalizacije izgrađenih objekata, bez obzira da li su ti objekti sa ili bez građevinske, odnosno sa ili bez upotrebne dozvole, dakle, pojam legalizacije izgrađenih objekata u pravnoj regulativi EU ne postoji.

što znamo da je u primeni Zakon o planiranju i izgradnji, u kojem je bio poseban deo izdvojen za legalizaciju, a u međuvremenu Ustavni sud Srbije je stavio van snage ili proglasio neustavnim ovaj deo zakona, pošto je smatrao da je to diskriminacija prema građanima koji su ranije legalizovali svoje objekte kad su gradili, tu su u stvari, oni građani koji su tada ispoštovali naše zakone.Zbog ove situacije što nemamo zakonski okvir za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, moramo razmotriti ovaj zakon i to po hitnom postupku.U

preostalo je oko 700 hiljada objekata koji nisu do sada predali zahteve za legalizaciju. Postavlja se pitanje da li će vlasnici ovih objekata dobiti dozvolu za izgradnju ili upotrebnu dozvolu? Po ovom zakonu koji je pred nama, nažalost, ne i njihovi objekti moraju da se ruše.O predatih zahteva odrađeno je oko 20%. Moram još istaći da od predatih zahteva samo 10% ima tzv. svu dokumentaciju koju treba da imaju za legalizaciju svojih objekata. Trebamo istaći da, nažalost, građani nemaju dovoljno para da bi odradili ceo postupak legalizacije.Što se samog zakona ili Predloga zakona tiče, o ovom zakonu je održana javna rasprava i na ovoj javnoj raspravi čelnici gradova i opština, lokalnih samouprava nisu imali neke znatnije primedbe. Pošto znamo da se opštinama i gradovima ovim zakonom vraća sloboda oko utvrđivanja naknade za uređenje građevinskog zemljišta, visinu naknade će oni da odluče po svojim odlukama u roku od šest meseci nakon stupanja ovog zakona. Mislim da oni koji su su ozbiljniji i prate naš posao, oni će to da odrade u roku od dva, tri meseca pre nego što se donese budžet za sledeću godinu, da bi ove prihode planirali za njihove budžete u 2014. godini.Nadam da će čelnici lokalnih samouprava kod donošenja svojih odluka o visini naknade i o načinu plaćanja

reč.Kakav će efekat doneti ovaj zakon, to će vreme da pokaže. Nažalost, u praksi, kao što vidimo, neće biti baš velikog odziva od strane građana za samu legalizaciju. Ko neće da prodaje svoj objekat, kuću ili zgradu, taj ga neće legalizovati, samo će da upiše u katastar nepokretnosti. Građani moraju podneti svoje zahteve u katastar gde im je objekat u toj opštini i moraju da ispune one obaveze za koje je predviđeno koja dokumenta treba da dostave.Moraju da angažuju geodetu da bi napravo skicu celog objekta, da bi sastavio zapisnik, uviđaj i specifikaciju. Naravno treba i dostaviti dokaz o svojini.Kao što sam rekao, nažalost, 90% od predatih zahteva nije kompletna dokumentacija. Kod samog upisa u katastar usko grlo je kod lokalne urbaniste, od kojeg treba nabaviti dokaz da objekat nije izgrađen na površini javne namene ili uz kulturnog ili prirodnog dobra. Ovaj dokument je besplatan i radnik iz katastra treba po službenoj dužnosti da traži od urbaniste. Rok za dostavu ovog dokumenta je oko 15 dana, ali nažalost, u praksi kao što znamo to su mesec dana ili možda nekoliko meseci. Znači, usko grlo su sad momentalno lokalni urbanisti.Što se tiče posla i same organizacije katastra na terenu, dolazim iz opštine Senta koja ima 23.000 stanovnika i u katastru momentalno rade četiri čoveka. Pre desetak godina bilo ih je oko 10 i to je bio otprilike optimalan broj radnika za ovaj posao kao što je Senta. Sada ne znam u drugim gradovima naše zemlje kakva je prilika, ali tvrdim da ova četiri čoveka teško mogu da odrade fizički ovaj obim posla. Moramo naznačiti da građani koji upišu svoj objekat u katastar moraju da plaćaju porez na imovinu. Sa upisom u katastar dobijamo samo pravo vlasništva, a na osnovu prava u vlasništva moramo da plaćamo porez.Ovde je bilo reči o hipoteci i o kreditima. Suština je u tome da hipoteka se može staviti samo na legalno izgrađen objekat. Ne može na nelegalno izgrađeni objekat koji nema još naknadno izdatu građevinsku dozvolu ili upotrebnu dozvolu on i dalje ostaje zvanično nelegalan.Pošto sam radio kao bankar 20 godina, znam kakav je stav bankara za ovu

neke druge nekretnine. Bez obzira da li je upisan u katastar ili ne, hipoteka se ne može staviti na ovakav treba da znaju da svaki stambeni kredit koji se daje u našoj zemlji mora da se osigura kod Nacionalne korporacije. Država je većinski vlasnik Nacionalne korporacije i država mora prvo da prizna hipoteku, a posle će bankari da odrade svoj deo posla.

je tzv. gubitak ili trošak banke. Zato banke neće da prihvate postavljanje hipoteke za nelegalne objekte.U

da dostave. Jedan je projekat izvedenog stanja, a drugi je dokaz o plaćenoj naknadi za uređenje građevinskog zemljišta. Za prvi dokument moraju da angažuju geodeta da odradi svoj posao, da sačini skicu objekta, da napravi jedan zapisnik o ugođaju i specifikaciju. To će ih sigurno koštati, ali to nisu toliko velike pare. pare. Nažalost, od dokumenata koji su predati za legalizaciju najviše nedostaje ova skica, ovaj posao koji treba da odradi geodet.Mislim

naročito na član 21, pošto mislim da je veliki problem loše formulisan tekst ovog člana, pošto nema precizne odredbe. Na primer u članu 21, gde se navodi da organ nadležan za legalizaciju je dužan da od podnosioca zahteva zatraži da se dostavi dokumentacija u roku koji ne može biti duži od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona. Šta će to značiti u praksi? Ako zakon stupa na snagu 20. oktobra ove godine, onda građani imaju pravo da podnesu svoje zahteve do 20. oktobra

sam da ko je pisao ovaj tekst zakona da je ovaj rok od godinu dana hteo da da nadležnim organima, ali nažalost ovde nije dosta precizno odrađen ovaj deo ovog teksta sa ovom lošom formulacijom tako ispada da je dat rok građanima, a institucijama ostaje na volju kada će da odrade svoj posao.Ima

koji dobijaju pismeno obaveštenje imaju šest meseci od dana prijema obaveštenja da pošalju svoju dokumentaciju koja nedostaje. Sada se postavlja pitanje građani i privreda ne znaju koji im je rok, da li im je rok šest meseci ili godinu dana, šest meseci posle dobijanja obaveštenja ili godinu dana nakon stupanja zakona na

ispravili. U našem amandmanu videćete da smo dali rok za institucije u koje vreme treba da dostave obaveštenje građanima, ali o tome ćemo kasnije govoriti.Što se tiče same naknade za građevinsko zemljište, ovde imamo nekoliko primedbi. Pošto je u zakonu napisano da plaćanje ove naknade mogu građani da odrade jednokratno ili u ratama i to najviše do 20 godina, problem je u tome što nije precizno napisano ili određeno da li je jednokratno

rate.Ovde treba da kažemo, kao što smo čuli, da je Ustavni sud doneo rešenje da legalizacija neustavna pošto je jedan deo građana bio stavljen u neravnopravan položaj, a sada se postavlja pitanje – da li se sa ovom naknadom to isto ponavlja?Znači, ako ponovo dajemo priliku da neki građani plaćaju ove naknade na na rate, na kredit, a oni koji su legalizovali svoje objekte odjednom su to morali da plate. Znači, ovde će biti dosta problema u praksi i nadam se da neće ponovo ići parnice na Ustavni sud.Kod sud.Kod određivanja naknada opštinama nije precizno odrađeno, ili rešeno koje smernice da uzimaju kod određivanje visine naknade. Onda će ispasti to da će svaka opština drugačije tumačiti zakon i ove naknade će od opštine do opštine biti drugačije. Drugi nivo će biti naknada, ili visina naknada.Što se tiče samog rušenja objekata, u ovom zakonu ili u predlogu zakona, eksplicitno se reguliše rušenje u dve situacije. Ako je zahtev za legalizaciju podnet do 11. marta 2010. godine i ovaj zahtev se odbio, onda se ruši objekat, ili ako je objekat izgrađen posle stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji, znači, nakon 11. septembra 2009. godine, isto se taj se taj objekat ruši. Ostaje nam nejasno šta je sa onim objektima za koje još nije predat zahtev? Oni su izgrađeni pre stupanja na snagu zakona o planiranju i izgradnji, ali nije im predat zahtev. zahtev. Da li se uzima isti princip kao i za objekte koji su izgrađeni posle 11. septembra 2009. godine, znači automatsko rušenje?

oblast, legalizaciju objekata u našoj zemlji, ali moramo doneti takav zakon koji će precizno formulisati, ili decidno napisati šta raditi, ili šta treba tačno koje su obaveze, rokovi za institucije koje sprovode legalizaciju, kakav je način plaćanja i, kao što sam rekao, šta će biti sa onim objektima

Poštovani predsedniče, gospodine ministre, poštovane kolege narodni poslanici, zakon o kome danas imamo prilike da se izjasnimo je iz grupe jako važnih zakona, jer njegova implementacija se dotiče, ili pokušava da reši jedan problem koji se akumulira u Srbiji, u našem društvu već godinama i svi problemi koji su vezani za bespravno ili nelegalno izgrađene objekte datiraju do duboko u prošlost i ovo je samo pokušaj da se postojeće stanje u jednom delu reši kada je u pitanju legalizacija bespravno izgrađenih objekata.Mogu da kažem da je bolje da imamo neki zakon po kome se može raditi legalizacija nelegalno izgrađenih objekata, nego da ga nemamo. Ovaj predlog zakona ima mnogo manjkavosti i nedorečenosti. Nadam se da će predlagač zakona kroz podzakonske akte i kroz ovlašćenja ministra, koja su definisana članom 19, preciznije definisati neke nedoumice ili neke nejasnoće, koje su date u predlogu ovog zakona.Poslanička grupa ZZS podržava donošenje ovakvog zakona. Još jednom da naglasim, bolje je da rešimo i deo problema koji postoje, nego da se ne suočavamo sa takvim problemom, ali je suštinsko pitanje da li možemo do kraja rešiti rešiti ovu problematiku, a koja treba da rezultira jednom preciznom evidencijom o vlasništvu nad nepokretnostima i pravima nad njima. Zašto je, nisam potpuno razumeo ministra, u obrazloženju zakona, nemoguće dati novi rok za objekte izgrađene pre 11. septembra 2009. godine, kada je stupio važeći Zakon o planiranju i izgradnji, koji je tretirao i ovu problematiku, vezano za legalizaciju? Rečeno je u obrazloženju da posle odluke Ustavnog suda nije moguće drugačije definisati novi rok, bez da budu obuhvaćeni i oni koji su gradili posle stupanja na snagu važećeg zakona, što bi bilo krivično delo.Ne mislim da problem imaju samo oni koji su bespravno gradili, čineći time krivično delo posle 11. septembra 2009. Problem imaju i oni građani koji očigledno nisu imali dovoljno motiva, ni želje, ni potrebe da u roku koji je bio ostavljen posle stupanja na snagu prethodnog zakona, a to je bio mart 2010. godine, da podnesu zahtev za legalizaciju po prethodnom zakonu, kako god da je on kasnije odlukom Ustavnog suda proglašen neustavnim.Ne

a naročito neće izjednačiti poziciju građana koji nisu podneli zahtev u ranije predviđenom roku, a njih približno ima polovina u odnosu na neke procene o ukupnom broju

Ne mislim da će neko u državi Srbiji imati nameru ni politički, ni kroz ni kroz upravno postupanje, da pristupi rušenju ovih 700.000 objekata koji su evidentno sagrađeni u nelegalnoj proceduri, a nisu podneli zahtev i nemaju prema trenutnom stanju nikakvu šansu da pristupe legalizaciji svojih objekata.Oni koji su podneli zahtev, a u postupku legalizacije, ili zakasne, ili se ispostavi da na osnovu potpune dokumentacije ne mogu pristupiti legalizaciji, dobiće urgentno rešenje o rušenju i

Nemojte da u nedostatku sredstava, dovoljno gradimo, pribegnemo rušenju zato što je ono jeftinije, jednostavnije. Siguran sam da se to neće dogoditi, ali moramo pronaći način da do kraja dovedemo ovo pitanje, vezano za jednu preciznu evidenciju o nepokretnostima, odnosno da ustanovimo katastar nepokretnosti, i to ne samo zbog povećanja prihoda u lokalnim budžetima, ne samo zbog pravne sigurnosti u prometu nekretnina, nego zbog svega što jednoj dobro uređenoj državi potrebno kada je tema ova materija.Mišljenja smo da odredba zakona koja tretira i izdavanje upotrebne dozvole za objekte, koji su pre 11. septembra 2009. godine, građene u redovnoj proceduri sa građevinskom dozvolom, nema nikakav smisao, jer je moguće da zahtev za izdavanje upotrebne dozvole u redovnoj proceduri, po važećem Zakonu o planiranju i izgradnji, podnesu svi oni koji su gradili i pre 11. septembra 2009. godine.Moguće da je podnet veliki broj zahteva za izdavanje upotrebne dozvole po prethodnom zakonu, pošto su oni u proceduri, sada ovaj zakon koji je neka vrsta leks specijalisa, jer tretira samo zahteve koji su već kod kod nadležnih organa i praktično okončanjem svih tih postupaka ovaj zakon će, ne prestati da važi, nego neće imati više nikakav smisao. smisao. Očekujem da će novi zakon o planiranju i izgradnji, kako je ministar najavio, da će se pristupiti donošenju takvog zakona, sveobuhvatno tretirati ovu materiju na način da prosto imamo neke naznake kako će država pristupiti konačnom završetku posla.Nije ni malo jednostavno, ali ne možemo to u beskonačnost odlagati. Ovde je pomenuto, a i to je činjenica, da je 1997. godine donet prvi zakon i svaka sledeća Vlada i svaki sledeći ministar je pokušavao da reši ovaj problem, ali možda smo za korak bliže, ali samo za korak bliže, da ćemo smanjiti broj nelegalnih objekata i onih koji nisu ušli u proceduru legalizacije, ali nismo ni ni za pola koraka bliže konačnom rešenju i razrešenju ovog problema.U zakonskom predlogu je kod više stambenih objekata naznačeno da se plaćanje nadoknade za uređenje građevinskog zemljišta vrši sukcesivno. Ne mislimo da je dobro da to bude obavezujuće. Dobro je da stoji da se to može raditi sukcesivno. Jako je važno ovo o čemu sada govorim, zato što zakonski predlog, kako je definisano, ne daje mogućnost da investitor koji je podneo zahtev za legalizacije višestambenog objekta u celini plati za ceo objekat nadoknadu za građevinsko zemljište, nego je imperativno definisano da to moraju sukcesivno raditi vlasnici pojedinih delova takvog stambenog objekta.Ostavljen rok za plaćanje naknade, kako je definisano, prepušten je lokalnim samouprava i pretpostavljam da će i drugi rokovi rokovi biti prilika da se lokalne samouprave takmiče, na neki način, pod znacima navoda, po efikasnosti, da pokažu da imaju brigu za brzim rešavanjem ovog problema i da ponude svojim građanima na efikasan način da dovedu do kraja sve procedure za legalizaciju, mada, iskreno verujem da, pošto legalizacija, po ovom predlogu zakona, neće malo koštati, na kraju, kao što je ministar rekao, to je usklađivanje sa onim što je Ustavni sud stavio kao primedbu neustavnosti na prethodni zakon, tako da je moguće da će pojedini podnosioci zahteva odustati od postupka legalizacije. Uz to zakonska mogućnost za upis prava svojine na osnovu donetog Zakona obezbeđuje tim građanima jednu vrstu, jedan korak ka ulasku u neku legalizaciju, ne sa pravom prometa prometa takvih nekretnina, ali kao što je ministar rekao više puta, da će to dati građanima neku sigurnost, da imaju upisano pravo svojine sa pravom nasleđivanja i i svim ostalim pravima koja iz toga proizilaze, osim prava na promet i na prenos prava svojine po ovom osnovu. Nisam siguran da je to dobar motiv za one koji imaju objekte i treba da plate nadoknadu i sve troškove za legalizaciju da pristupe legalizaciji, kada ona nije obavezujuća.To pitanje, da zakon nije definisao obaveznost legalizacije, je suštinsko pitanje – zbog čega smo neefikasni na polju rešavanja ovog problema, problema legalizacije bespravno izgrađenih objekata? Prosto ne vidim ni jedan razlog da se ne pristupi na taj način rešavanju ovog problema, jer ako postojeći Zakon o planiranju i izgradnji, a nadam se i svaki sledeći, pitanje bespravne gradnje, odnosno započetka gradnje bez odobrenja za gradnju ili građevinske dozvole, tretira kao krivično delo, ne vidim zašto bismo onda odlagali da bespravno izgrađene objekte i obaveze investitora ili sadašnjih vlasnika tih bespravno izgrađenih objekata obavežemo da pristupe legalizaciji pod zakonskim uslovima koje država propiše.Naravno propiše.Naravno da je primarni cilj, uz sve ono što se navodi u obrazloženju zakona, pravna sigurnost, sigurnost u prometu nekretnina, da je primarni cilj precizna evidencija o svojinskim pravima na teritoriji cele Republike po pitanju svih nepokretnosti, svih objekata koji danas defakto postoje, ali koji nisu uneti u katastar nepokretnosti i jeste da građani i oni koji pristupe legalizaciji i uknjiže, kako mi to kažemo, svoje objekte, mogu da pristupe njihovoj sanaciji radi energetske efikasnosti, da ih stavljaju u promet, da ih koriste za hipoteke, da ih prodaju po većim cenama, sve to jeste motiv, ali on je nedovoljan da imamo daleko viši, da ne kažem stoprocentni pristup svakog vlasnika nelegalno izgrađenog objekta za njegovu legalizaciju, sa jedne strane, a sa druge strane još jednom podvlačim, interes države je da ima tu evidenciju, vlasničku evidenciju na teritoriji cele Republike, potpuno ažurnu, koja odgovara faktičnom stanju na terenu ili na parcelama, na zemljištu, tamo gde se nalaze objekti.Jako je važno da podzakonski akt koji, koliko sam informisan kao član Odbora za planiranje i izgradnju, je pripremljen, bude precizan, sveobuhvatan i da edukacija nadležnih organa, pre svega mislim na lokalne samouprave tamo gde su, pretpostavljajući da Ministarstvo i nadležni organi u pokrajini imaju veće stručne kapacite, da odmah pristupe ovom postupku legalizacije po novom zakonu, ali lokalne samouprave i male opštine će sasvim sigurno imati mnogo pitanja i potrebe za edukacijom koju treba da organizuje Ministarstvo, da bi se ovom postupku pristupilo na što efikasniji i kvalitetniji način.Rekao bih da je ostalo nedorečeno, jedino u članu 19. kod ovlašćenja ministra stoji da će preciznije propisati izradu i posebnih projekata za neke objekte. Logično je da se misli na javne objekte i na objekte sa više stambenih jedinica. Ako danas imate jedan objekat koji je javnog karaktera, objekat velike površine, koji se koristi za bilo koje namene, gde dolazi veliki broj ljudi, govorim o bezbednosnom karakteru takvog objekta o kome nema nikakve evidencije o načinu gradnje, moguće je da i investitor iz tog vremena nije više dostupan, bilo da je fizičko ili pravno lice, iz objektivnih razloga, da se ne zna ni ko je bio odgovorni inženjer, ni da li je projekat, ako je rađen, a rađen je ako se radi o ozbiljnim objektima, da li je prošao reviziju, da li je data saglasnost na takav projekat, da li je izvedeni objekat u skladu sa statičkim proračunom, govorimo najbanalnijim stvarima, koji je urađen u tom projektu, i sada treba neko sa punom odgovornošću, neki licencirani projektant, da uradi projekat izvedenog stanja na osnovu koga će taj objekat konačno dobiti upotrebnu dozvolu i samim tim postati, sa potpisom i rešenjem nadležnog organa, bezbedan za korišćenje i za upotrebu.Nije ni malo nevažno i nije ni malo jednostavno takav objekat proglasiti na osnovu projekta izvedenog stanja, ukoliko ne postoji ta dokumentacija, dati upotrebnu dozvolu, mada sam siguran da će, oni koji se bave ovom problematikom, imati to sve u vidu.Ne bih voleo da to bude po nekoj našoj praksi - može ovako, a može i onako. To su jako osetljivi poslovi, tako da mislim da nam predstoji još puno posla, ne samo za implementaciju i sprovođenje ovog zakona kako bi on dao svoje konačne efekte zbog kojih ga i donosimo, nego i zbog obuhvatanja svih onih vlasnika objekata koji su gradili do 11. septembra 2009. godine bez građevinske dozvole i bez odobrenja za gradnju. Najmanje brinem o onima koje je ministar pomenuo, koji su bespravno gradili, bez odobrenja i dozvole, a posle stupanja na snagu prethodnog Zakona o planiranju i izgradnji. To jeste problem koji moramo da evidentiramo i da damo neko rešenje, ali ako je posle 11. septembra 2009. godine građenje bez građevinske dozvole krivično delo i za izvođača i za investitora, ne znam zašto bi to krivično delo, ako smo ga već takvim kroz zakon definisali, imalo neki poseban tretman u odnosu na bilo koju drugu vrstu krivičnog dela kada su u pitanju njegovi počinioci.Verujem da će implementacija ovog zakona pokazati spremnost svih nadležnih organa u lokalnoj samoupravi, pokrajini i na nivou Republike da se ozbiljno pristupi razrešavanju ovog problema. Zato još jednom naglašavam, naravno, uz naše nastojanje da amandmani koje smo podneli budu prihvaćeni, jer u nekim tehničkim delovima sasvim sigurno poboljšavaju ovaj zakon, da ćemo podržati donošenje ovog zakona i da će građani koji su podneli zahtev i koji su u postupku legalizacije imati razloga da, u skladu sa ovim zakonom, dopune svoju dokumentaciju, pristupe legalizaciji i upišu svoje nepokretnosti u javnu evidenciju. Hvala lepo. **Nebojša Stefanović** Poštovani predsedniče, gospodine ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, u vreme kada se u zemljama EU odlučuje o tome da li je potrebno legalizovati istopolne brakove, dok je u mnogim državama EU ovo pitanje već rešeno, naravno, pozitivno ili negativno, dok smo svedoci da ova vlada nije sposobna da obezbedi ostvarenje osnovnih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom pojedincima i zabranjuje tzv. „Paradu ponosa“, mi ovde raspravljamo o Zakonu o legalizaciji objekata. Ovaj zakon, nažalost, potreban je samo u Srbiji, s obzirom da bespravna gradnja kao pojam u uređenim državama ne

ali sve manjkavosti ovog zakona ne ogledaju se samo u tome. Pre svega, krenuo bih kroz analizu pojedinih članova zakona za koje smatramo da nisu dorečeni i da stvarno stvaraju niz nejasnoća koje će dovesti do problema prilikom tumačenja i upotrebe ovog zakona kada ga budete usvojili.U članu 3. navodi se za koje objekte ne može naknadno da se izda građevinska dozvola, pa se tu naglašava da ova dozvola ne može da se izda ukoliko su objekti izgrađeni na zemljištima koja su nepovoljna za gradnju, ukoliko objekti nisu izgrađeni izgrađeni od materijala koji je zadovoljavajućeg kvaliteta ili ukoliko trajnost ovog materijala nije zadovoljavajuća. Ono što ste propustili da navedete u ovom članu jeste – ko uopšte utvrđuje takav status zemljišta, ko utvrđuje kvalitet materijala i ko utvrđuje trajnost materijala?U istom ovom članom navodite nadalje da ne može naknadno da se izda građevinska dozvola ni za objekte koji su izgrađeni, odnosno rekonstruisani u pogledu namene i spratnosti objekta, protivno uslovima propisani planskim dokumentom ili odredbama Pravilnika o opštim pravilima za parcelaciju, regulaciju i izgradnju. Smatram da ukoliko je objekat izgrađen u skladu sa planskim dokumentom, on onda i on onda i nije nelegalan. Moramo da ukažemo na činjenicu da najveći broj bespravnih graditelja i legalizuje objekte upravo iz razloga što odstupaju od planskih dokumenata. Ovo je posebno slučaj upravo kada se radi o spratnosti objekta. Koliko shvatam, ova odredba se odnosi samo na objekte koji nemaju potrebne dozvole, a građeni su u skladu sa planskom dokumentacijom.Nadalje, u članu 5. u stavu 1. ne rešava se problem bespravnih objekata izgrađenih ili rekonstruisanih posle 11.09.2009. godine, a ovih objekata, svi smo toga svesni, ima poprilično. Postavljamo pitanje – da li će to, po ko zna koji put, biti regulisano nekim novim po ko zna koji put donetim zakonom o legalizaciji, ili kako će se već taj zakon zvati, pošto u obrazloženju zakona na strani sedam sudbina tih nelegalnih objekata ostaje nejasna?U članu 6. navodite da organ nadležan za izdavanje građevinske dozvole utvrđuje da li objekat ispunjava propisane uslove za građenje i korišćenje. Smatram da je ovo neophodno preciznije definisati i da ste to morali da učinite, pošto propisani uslovi za građenje i korišćenje zaista predstavljaju nešto što je vrlo bitno. Ovakva formulacija koja je ovako široko postavljena daje više nego velike mogućnosti za kreativnosti nadležnog organa u pravcu tumačenja ovih uslova, a preterana kreativnost po pravilu vodi u selektivnu primenu zakona i daje mogućnost različitih vrsta zloupotreba. Da budem precizniji, otvara mogućnost korupcije.Takođe, smatramo da bi možda bilo praktično da ste u odredbama člana 15. zahtevali, pored projektnog zadatka, osnova karakterističnih preseka, objekata, tehničkog izveštaja itd, što već navodite, i prilaganje fotografija sa svih strana, pošto jedino na taj način mogu da se uporede priloženi dokumenti sa izgrađenim objektom na terenu, pored već ovih propisanih grafičkih priloga.Ono što takođe ostaje nejasno, jeste zašto se posebna vrsta projekta izvedenog objekta za potrebe legalizacije izrađuje za porodične stambene objekte do 300 metara kvadratnih bruto razvijene građevinske površine, kako to navodite u članu 14, pa razrađujete u čl. 15. i 16. zakona, a ne izrađuje se za porodične stambene objekte preko 300 metara kvadratnih bruto razvijene građevinske površine, nego samo za stambene objekte bruto razvijene građevinske površine preko 300 metara, dok se porodični objekti izostavljaju? Zašto se izostavljaju ovi porodični stambeni objekti preko 300 metara kvadratnih? Sasvim je jasno da porodični stambeni objekti mogu biti i preko 300 metara kvadratnih bruto razvijene građevinske površine. Ostaje pitanje koga to želite da lišite zadovoljstva da izradi posebnu vrstu projekta izvedenog objekta za potrebe legalizacije?Takođe, u članu 31. propisujete dužnost lokalne samouprave da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donese opšti akt kojim će bliže urediti merila za određivanje visine naknade, uslove pod kojima se može ostvariti pravo na umanjenje naknade, kao i uslove i način plaćanja naknade. Ovo pitanje je za nas posebno značajno. Pošto se lokalnim samouprava ostavlja ovako dugačak rok, to znači da dok se ne donese ovaj opšti akt legalizacija i ne može da se sprovede. Samim tim, mi poslanici LSV postavljamo pitanje – zašto se onda ovaj zakon donosi po hitnom postupku? Za hitan postupak nije bilo nikakvog razloga, ukoliko se lokalnim samouprava ostavlja ovako dugačak rok za donošenje ovog opšteg akta.Takođe, kao i u svakom zakonu koji reguliše određena prava i obaveze, postoje i kaznene odredbe. Ono što je interesantno jeste da nigde nema kaznenih odredbi za građevinske inspektore. Postavljam pitanje – ko donosi rešenja? Donose ih građevinski inspektori. Ko je najveći krivac za bespravnu gradnju? Ko nije postupao u slučajevima bespravne gradnje? Nisu postupali upravno građevinski inspektori.

iz više razloga. Pre svega iz razloga što direktno utiče na prava pojedinaca koja su već ostvarena. U ovom članu se navodi da postupci za legalizaciju započeti do dana stupanja na snagu ovog zakona, po zahtevima koji su podneti do 11. marta 2010. godine, a koji nisu okončani do dana stupanja na snagu ovog zakona, treba da se okončaju po odredbama ovog zakona. Naime, od 11.03.2010. godine građani su postupali po već podnetim zahtevima, a po onome što su im naložili organi koji su po ovim zahtevima postupali. Prilagali su dokumentaciju, dostavljali su je.Postojao je veliki broj predmeta. Mnogi od tih postupaka nisu okončani. Najčešće to nije krivica onih koji su ove zahteve podnosili. Tehnička dokumentacija koja se traži po novom zakonu ne razlikuje se mnogo od dokumentacija koja je predavana po prethodnom zakonu ali svakako njena dorada predstavlja za investitore i za građane dodatne troškove. Smatramo da je racionalno da se dokumentacija predata u skladu sa starim zakonom prihvati kao kompletirana i reši po odredbama starog zakona, osim ukoliko podnosilac zahteva ne odluči drugačije, što smo mi predložili i amandmanom na ovaj član. Oni dokumenti koji se predaju nakon usvajanja ovog zakona i zahtevi koji se predaju nakon usvajanja ovog zakona, logično je da se rešavaju po odredbama ovog zakona.Smatramo da niko ne treba da trpi mimo svoje krivice to što administracija, državna administracija nije na adekvatan način radila svoj posao, je da pribavlja nove dokumente koji su slični sa već pribavljenim dokumentima i da zbog toga ima troškove.Na kraju bih rekao da bih rekao da LSV jeste svakako stava da legalizacija objekata u Srbiji mora da se napokon sprovede do kraja i da se okonča. Ono što je svakako poražavajuće jeste činjenica da kroz legalizaciju treba amnestirati nečija krivična dela na koje se nije blagovremeno reagovalo.U Republici Srbiji legalizacija traje već 20 godina, rezultati su negativni. Imamo što je apsurdno više nelegalnih objekata sada nego kada je ova problematika počela da se stavlja u zakonske okvire. Nesprovođenjem postupka legalizacije na adekvatan način oštećeni su kako i država tako i oni građani koji su postupali po zakonu i ispunjavali svoje obaveze. i ispunjavali svoje obaveze. Smatramo da treba pojednostaviti i pojeftiniti proceduru za legalizaciju i uknjižbu legalnog objekta i obezbediti sprovođenje zakona ali takođe smatramo da treba oštro sankcionisati one koji zakone krše. Ako želimo da živimo u uređenoj državi ovo je svakako početak koji iako je zakasneo Republici Srbiji treba.Naposletku želim da kažem da će poslanici LSV doneti odluku da li će ovaj zakon podržati, a što će umnogome zavisiti od toga da li će biti usvojeni amandmani koje smo na ovaj zakon podneli. Hvala. ima narodni poslanik Petar Petrović. poslanička grupa JS pozdravlja napore Vlade i resornog ministarstva da još jednom pokuša da reši gorući problem u Republici Srbiji koji postoji, kako reče neki kolega, više od 20 godina. Lično bih rekao, više od 30 godina, a to je nelegalna ili bespravna gradnja koja do sada nije, ni od koje vlade ili lokalne samouprave, na krajnje ozbiljan i odgovoran način pokušana da se spreči.Naravno, svi pokušaji da se uvedu u legalne tokove i da se na zakonit način privedu dobijanju građevinskih i upotrebnih dozvola svi objekti koji su podignuti, pre 11.

poslaničku grupu, odnosno za šefa poslaničke grupe, da ih obrazložim. Naravno, to su bili politički i moralni i neki drugi razlozi ali u svakom slučaju

se daje pravo da se vrši upis svojine na ovim objektima. Po nama iz poslaničke grupe JS to će stvarati određene probleme kod određenih građana koji imaju podignute i izgrađene nelegalne objekte, da se upisom, odnosno kod geodetskih službi, upisom prava svojine, na taj način stekli građevinsku dozvolu. To im treba jasno reći

Ako nema građevinske dozvole za neki građevinski objekat to u formalno-pravnom smislu ne postoji, to je vazduh, nema ga. Ima ga na terenu ali nema ga u papirima, u pravima. To jeste tako međutim i to je jedan pokušaj da se građanima koji imaju takve objekte omogući da zbog njihovih naslednika mogu da kažu – evo, ima upisano je pravo svojine na nekom objektu koji je podignut u

Mi iz JS smatramo da ne trebamo građane da delimo po tome da li je neko platio ili nije platio. Svi moraju državi da plate ono što što se traži da bi se jedan objekat legalizovao. Prema tome, ako je neki građanin koji je podigao svoj objekat, stan, poslovni prostor ili nešto drugo, izvršio naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta ili kako se kod nas u provinciji kaže tzv. komunalije, moraju to da plate i oni koji imaju nelegalne objekte da bi mogli da ih legalizuju.Postavlja legalizuju.Postavlja se pitanje i u zakonu je to predviđeno da će to određivati lokalne samouprave i taj „vruć krompir“ određivanja naknade bio je do sada i ostaje u rukama lokalnih samouprava. Međutim, u zakonu se predviđa u ovom članu da taj rok

da naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta plate u mesečnim iznosima na 20 godina za objekte koje su izgradili. Dešavaće se i to je normalno a to je pravo lokalnih samouprava da određuju te rokove, da određuju cene, da uređuju umanjenje naknada itd. da će tu dolaziti do određenih nesporazuma.Ono što bih molio u ime poslaničke grupe JS da se pravilnicima ubuduće precizira jeste da je u članu 4. rečeno da se legalizuju izrađeni objekti, izdaju građevinske i upotrebne dozvole. Koji stepen izgrađenosti će se uzeti kao izgrađeni objekat da bi mogao da se legalizuje objekat? Da li je to potpuno završen objekat?

se govori o veličini objekta, a ministar je govorio o upisu prava svojine, pa samo da napravim jedan mali izlet, rekao je – upisuju se vikendice do 200 kvadrata. Molim vas, većina ljudi u Srbiji živi u objektima građevinskim od 50 do 100 kvadrata. Koja je to vikendica nelegalno izgrađena, za šta služi ako ima 200 kvadrata. Taj bi morao prvo da plati, da bude prvi na spisku da plati naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta jer ako je imao para da napravi vikendicu od 200 kvadrata sigurno da ima para i da plati naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta.Prema tome, tu ne treba biti uopšte bolećiv i svi bi to morali da urade. Takođe, deljeni su objekti po veličini kada je u pitanju legalizacija do 300 i preko 300 kvadrata, govorim o objektima za stanovanje.

su to objekti? Koje su to kuće u kojima se živi i sa koliko članova porodice od 300 ili ne znam koliko kvadrata? To bi možda trebalo, mi nismo podnosili amandmane, nismo hteli da, što kaže, dolivamo ulje na vatru, želimo da ovaj zakon što pre bude usvojen ovako kako je dat, ali treba razmišljati o tome da i lokalne samouprave kada donose svoje pravilnike da oni koji imaju primerenu veličinu izgrađenog građevinskog objekta, nelegalizovanog, da budu beneficirani u pogledu naknade, a da oni koji su hteli raskošno, itd, da budu sankcionisani time što će plaćati punu cenu ove naknade za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i da plaćaju u kraćem vremenskom intervalu.Lokalne samouprave moraju iz svojih sredstava, budžetskih sredstava da dovedu vodu, kanalizaciju, struju, gas, sve do tih objekata jer će ti građani kada legalizuju te objekte, tražiti da im se omogući normalan priključak na sve te objekte, odnosno da distributerne mreže budu prisutne do njihovih objekata.Ovde u zakonu je predviđeno da se privremeno izdaju, odnosno dozvoljavaju priključci za električnu energiju, vodu, kanalizaciju, itd. i da u slučaju da ne dođe do legalizacije iz nekih razloga, da se ne dobije građevinska dozvola ili upotrebna, da se ti objekti po nalogu građevinske inspekcije isključuju sa priključaka od distributivnih organizacija.Međutim, tu će biti kad to bude, ako dolazi do takvih situacija, jedan ogroman problem, e baš bih voleo da vidim toga ko je dobio priključak na električnu energiju, ima malu decu, hoće da dođe i ako nema, nije dobio građevinsku dozvolu, da ćemo neko isključiti struju da neće imati struju u tom svom objektu. Od tog posla nema ništa, to znači da čim se jednom priključi, to je po našem srpskom pravilu

Svi započeti postupci za legalizaciju objekata nisu ni mogli da se okončaju, jer je odlukom Ustavnog suda od prošle godine, odnosno od ove godine, od 7.6, ove odredbe postojećeg zakona su stavljene van snage, Odeljenje za urbanizam, građevinske i imovinsko-pravne poslove u lokalnim samoupravama nisu mogle da ga primenjuju, jednostavno nisu mogli da okončaju te postupke i dobro je uostalom da budu okončani po po ovom postupku.Sve u svemu, da ne dužim mnogo, poslanička grupa JS će podržati ovaj zakon, ali bih molio resorno ministarstvo i molimo resorno ministarstvo da u primeni ovog zakona sa dopunskim uredbama ili već pravilnicima, itd, pojasni neke nejasnoće koje se javljaju već sada u primeni, javiće se u primeni ovog zakona i ako može da konačno stavimo tačku jednom za svagda na nelegalnu izgradnju u Republici Srbiji i da to ne bude tema svake nove vlasti, svakog novog saziva ovog parlamenta, već da jednostavno ako hoćemo da uđemo u Evropu i da budemo deo evropskih da moramo da poštujemo propise, moramo da poštujemo zakone, da svi građani pred zakonom i pred propisima budu jednaki.Prema tome, poslanička grupa zaključujem, će podržati ovaj predlog zakona u načelu, verovatno i u

ja sam vas pažljivo slušao i da ne bih odgovarao pojedinačno, sada sam želeo malo da odgovorim na neka postavljena pitanja.Tačno je da je ovaj problem Srbije aktuelan preko 30 godina.

sopstvenim sredstvima na svojoj očevini, dedovini ili na nekom imanju koje su dobili i jednostavno to je prešlo u hronično.Tačno da su ministarstva pokušavala i mnogi ministri donošenjem novih zakona, da se ovaj problem razreši, ali nije bilo jedinstva u ovome. Ne može samo ministar ili ministarstvo, ministarstvo ima deset inspektora na nivou cele Srbije. je malo i za Beograd, a već da ne pričam za nacionalne parkove, itd, ali zato postoje lokalne inspekcijske službe, lokalne vlasti koje su sve ovo mirno tolerisale.Ne želim da kažem da nisu odgovorni ministri, ljudi u ministarstvima, itd, ali da su postupili po zakonu, u Srbiji bi izbila revolucija.

Kredit je podignut za firmu koja nema jedan ar zemlje. Dobili su kredit i potrošili 300 miliona evra i sada su svi došli kod mene da im dam dozvolu. Kako su dobili kredit ti što se na njih ne vodi? Onda smo morali da tražimo saglasnost od vlasnika da im ustupi zemljište, itd. Sada ljudi kažu – šta da radimo, 300 miliona evra je uzeto od spolja i kuda ćemo sada? Ne može da se dobije dozvola, ne mogu ljudi da počnu da rade.Šta sam ja sada trebao da uradim? Da uzmem buldožere i da porušim 300 miliona evra? Vi znate da su pojedini državni funkcioneri dolazili i tražili da se ruše najveći objekti infrastrukture zato što nisu imali dozvolu. Vi znate da se grade mnogi objekti i danas bez dozvole, niko se ne obraća ministru ni ministarstvu, rade, grade ljudi.Da li vi verujete da ima hiljade krivičnih prijava koje su date i niko nije aktivirao ni jednu? Zašto? Svi štite jedni druge. Da li vi znate da su objekti vrednosti 100 miliona evra ovde u Beogradu građeni bez i jednog papira? Kada je inspektor dao krivičnu prijavu, šta se dogodilo? Panika. Krivična prijava u fioci, niko je ne dira, pitaju novinari – ima li? ne diraj je.Da li vi znate da otac, odnosno lidera jedne partije je uzimao mito preko sina da ne bi rušio objekte i davao je žiro račun da se uplaćuju pare? To postoji u MUP i da li mislite da je neko aktivirao te prijave? Nije. Šta ja mogu da radim, da idem da ih bijem? Da se svađam sa njima? Pošaljemo inspektora, oni mu bace kofu maltera na glavu i kažu – to je završeno, pustite me.Gospodo, ovo jeste problem Srbije, ali u ovome moraju svi da učestvuju, sve institucije države, ako mislimo ovaj problem da rešimo. Ako vi danas mislite da može ministar ovo da završi, jedan ili deset inspektora, nema od toga ništa. Vi pišete prijavu, niko ne reaguje, ljudi divlje grade najsloženije objekte. Svi dolaze kod mene i dovode strane firme i traže da sve bude besplatno, samo dajte im papir sutra, ode im investitor. Kako da legalizuju? Kako da napravimo papire? Da li verujete da je neki dan predsednik opštine, generalni direktor jednog velikog giganta doneo falš dokumentaciju, objekat se gradi u zelenoj površini u parku,

mora.Ovo je problem države. Ovo je problem svih nas. Ako hoćemo da rešimo, moraju svi. Ponavljam – nijedna krivična prijava, a ima ih hiljade, nije aktivirana ni protiv bilo koga.

gradi?“Kako ćemo onda da suzbijemo divlju gradnju? Tužilaštvo ne reaguje, MUP ne reaguje. Ja tražim – zaštitite mi inspektora, zatvorili ga u zgradu, ne daju mu da izađe dok ne pocepa zapisnik, kažu – nismo nadležni. I drži ženu tamo ceo dan i neće da je puste da izađe napolje. Na kraju joj uzmu torbu i ona ode kući. I šta da radite?

svi da učestvujemo. Ako želimo da suzbijemo divlju gradnju, da svedemo obaveze na minimum, mora svi da se aktiviramo i uključimo i da poštujemo određene institucije ove države. Neće, i to sam govorio.Mi smo menjali zakone. Svaka vlada je promenila zakon. Šta se dogodilo? Nismo promenili ljude koji to treba da odrade, činovnike. On ima svoju proceduru i ne možeš da mu je promeniš nikad. Dok je živ, on stavi u fioku i nešto čeka. Šta čeka, to vi najbolje znate. Ne mrda, ne pipaj fioku do daljnjeg.Kada pošaljete inspekciju i pitate – zašto niste legalizovali, zašto niste upisali u katastar nepokretnosti. Neće čovek da diže kredit, neće ništa, hoće da upiše. On kaže – pa, ne može to odmah, mora da se

Dođete i dobijete dozvolu. Ne plaćate ništa. Da vidimo da li će onda biti divlja gradnja, da li će onda neko imati obraza da gradi divlje ako može da dobije papir i rečeno je da će dobiti papir veoma brzo. I onda će biti divlje gradnje. Neće čovek da popuni obrazac. Verujte, neće da popune obrazac i da predaju na šalter. Neće. Ne može da ga natera, a mnogi koji bi hteli, nemaju para.Meni ljudi kažu – i deset hiljada mi je mnogo, jer nemam dinara. Šta da mu radim? Ima Ima problema, ponavljam, ali moramo zajednički kao država učiniti sve.Rekli ste – gde ne može da se legalizuje objekat? Ne može na klizištu, ne može na zelenoj površini.Da li verujete da imam 20 prijava da je u groblju napravljen objekat? Čovek je odsekao deo groblja i napravio kuću. Vi odete, on odvije plinsku bocu, dovede decu i ne možete mu ništa.Čitali ništa.Čitali ste ovih dana po novinama kada su otišli inspektori… Evo, iz Ivanjice imamo slučaj gde je Vrhovni sud presudio da mora da se sruši objekat. Ne postoji tehnika da se ne sruši. Neki dan je policija tu u Vladi dovela čoveka, on je došao da se spali pred Vladom. Policajci su ga priveli, doveli i kažu – ministre, šta da radimo s njim?

Kako? Ugrožava drugi objekat. Drugi objekat je potpuno uništen zato što je taj bespravno napravljen, jer je čovek bio u inostranstvu, nije bio tu i nije mogao da kontroliše izgradnju. Nije znao ni da je ovaj napravio bespravno objekat.Dođu predsednici opština, pa mole – nemojte, povucite, imamo probleme. Prema tome, zaista vas molim, ako želimo nešto da uradimo, da svi zajednički uradimo. Najlakše je sesti i iskritikovati

i čovek nije uspeo ništa da uradi. Ne može. Predali su zahteve, prazan papir, samo napisali ime i prezime i broj katastarske parcele i on napiše dopis tamo – molim vas, dostavite osnovnu dokumentaciju i sve će biti u redu, a oni nisu dostavili i neće da dostave. Zovete ih 20 puta i date im rok 15 – 20 dana, a oni kažu – nemam vremena, videću, predaću itd.Prema tome ovo je problem države, ovo je problem državnih institucija, ovo je svih nas problem. Na marginama smo, zato što taj problem ne možemo da rešimo, moramo da budemo odlučni i sve institucije odlučne.Meni pričaju, čekala se dozvola, ne daju se dozvole stranim investitorima. Evo, ja pozivam javno nek dođe jedan investitor strani i domaći u mom mandatu da nije dobio dozvolu za 30 dana,

oni nisu hteli da se potpišu. Ne znam da li vi znate taj slučaj, vi ste otud, jel tako?Dođu kod mene i samo sede na hodniku i kažu ako nam ne date dozvolu sve propade, radnici ne mogu da uđu Pošaljem 20 inženjera, pravnika, pravite im papire, kucali smo im papire, popunjavali, crtali, skicirali, dopunjavali, molili ih samo ljudi dajte uključite se da napravimo dozvolu. Za autoputeve ovde, sam pravio dozvole, ljudi, išao na teren, vodio čitave ekipe, snimao, merio, vodio CIP, vodio Institut za puteve da bi napravio papir, molio ih. Ljudi, neće Svetska banka da pusti pare, moramo da napravimo

Shvatimo jednom, ako hoćemo tamo gde smo krenuli ne možemo bez određenih dokumenata. Ne možemo da dobijemo kredite bez papira, ne možemo da opravdamo investicije koje su u ovoj državi evidentne, ako nećemo u to da se uključimo.Stojim na raspolaganju. Možete da kažete šta god hoćete, ali trudim se. Ako sam mogao za Koridor 11 za godinu dana da napravim sve dozvole i sve papire od Požege do Surčina sa jednom malom ekipom, sve studije i da dobijem sve kreditne linije koje su postojale, onda mogu i drugi. Sada za Moravski koridor smo za mesec i po dana napravili dokumentaciju da pokrijemo određene

Traže dozvolu kada im dođe inspekcija pa hoće da im zatvori gradilište i da im stavi crvenu traku. Onda se sete da treba papir.To je problem i zato vas molim pomognete ovde. Lako je kritikovati. Najlakše je iskritikovati sve, da ne valja ništa, ali mi moramo da se promenimo. Zakone donosimo i menjamo, ali mi se nismo promenili.

administracija koja neće da prihvati nikakve promene. To je naš problem u Srbiji i to je veliki problem. Ne možete onog šalterskog radnika da promenite, on tako radi od početka do danas. Neko ko bude imao sutra snage da kaže idi kući doći će drugi tu da sedi, onda ćemo nešto i učiniti.Hvala puno i nadam se da ćemo korektno razgovarati i učiniti što možemo,

Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18,00 časova imajući u vidu potrebu da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Određujem redovnu pauzu i sa radom nastavljamo u 15,00 časova. Hvala.(Posle